Ministrica se danes zagovarja za dejanja drugih. To je dejstvo. Prvo bi vprašala: Kdo je pozival za šolo brez mask, kdo je vabil na proteste? Člani in podporniki naših kolegov iz opozicije. Kdo je kolesaril brez mask, ko smo že imeli epidemijo? Nekateri sedaj sedite tudi tu v dvorani med nami. Ministrica se danes zagovarja, ker nekateri starši ne želijo upoštevati pravil. Samotestiranje otrok ne predstavlja problemov v Avstriji, ne predstavlja problemov v Nemčiji, pri nas so nekateri starši prepričani, da to ni dobro za njihove otroke. Pa se spomnimo poletja in pa raznih prireditev ali pa ker se bližajo prazniki, Miklavž, božič in pa božični izleti, za katere sem prepričana, da bodo ravno ti starši peljali svoje otroke na testiranje, zato da se bodo lahko njihovi otroci udeležili določenih iger in predstav v tem prazničnem duhu, seveda če se bodo odvijale glede na stanje, ki ga imamo trenutno v državi. Kdo izmed vseh teh, ki problematizirajo samotestiranje, bi prikrajšal svojega otroka za božično srečo oziroma miklavževanje. Osebno mislim, da nihče. Pa vendar jim otežujejo in jemljejo otroku možnosti izobraževanja in druženja s sovrstniki, češ, moj otrok se pa ne bo testiral in pika. Pozabili pa so na odgovornost in solidarnost, pozabili, da bo morda ravno njihov otrok tisti, ki bo potreboval pomoč v bolnišnici, pa ne bo postelje ali usposobljenega kadra. Bog ne daj, ker to niso več predvidevanja. Prvi tak primer se je že zgodil in ni se zgodil zaradi ministrice, ampak ker ljudje ne upoštevajo pravil, ker jih ne želijo upoštevati in ker nekateri kolegi iz opozicije to znatno podpirate in podpihujete. so resnično neodgovorna in sebična ravnanja. V medijih je krožil citat »KUL-u ni uspelo zrušiti vlade, so pa zrušili zdravstveni sistem«. In to še kako drži. Ob tem, ste ves čas poskušali rušiti tudi šolski sistem in vse drugo, kar je ta vlada gradila. Očitki, da ministrstvo ni bilo pripravljeno na novo šolsko leto, seveda ne držijo. Ministrstvo se je ves čas odzivalo na epidemijo, epidemija pa se je zaradi neupoštevanja pravil širila, tudi zdaj se širi. Če bi se kdo moral zagovarjati pred ljudmi, so to vsi tisti posamezniki, ki so zanikali virus, so proti cepljenju, pravijo, da je virus le gripa, in z raznimi teorijami zarote strašijo ljudi. Epidemija je tu in je resnična in z negativnim obnašanjem je definitivno ne bomo premagali. Ministrica v teh težkih časih uspešno skrbi za to, da so šole odprte, da se otroci lahko učijo, prejemajo znanje in se družijo. Vse to pa počnejo na varen način, se samotestirajo in nosijo maske. In nikjer nobenega problema pri otrocih, da jim maska otežuje učenje v šoli oziroma da jim otežuje šolanje samotestiranje. Vse od začetka šolskega leta je bila prva misel ministrice varnost in zdravje naših otrok. To je njena dolžnost in odgovornost.

Omogočila je, da ima vsak otrok dostop do izobraževanja in vseh pomoči, ki bi jih ob teh potreboval. Svoje delo je naredila in naredila ga je dobro. Svojega dela pa niso dobro opravili nekateri mediji in kolegi iz opozicije, ki danes govorijo, da se ministrica skriva, da ne dela, ji podajajo neokusne opazke, da mi enostavno, se opravičujem, gre na bruhanje. Ob takem nivoju komuniciranja, poniževanja, nekulturnega označevanja sočloveka enostavno človek izgubi vse besede. In tak nivo komunikacije naj bi uporabljali izobraženi ljudje, predvsem tukaj leti opazka na gospo Mirnik in pa gospoda Koprivca. Na drugi strani pa imamo podatke, podatke, ki povedo, da je bilo izplačanih več kot 18 milijonov za srednje šole, več kot 13 milijonov za osnovne šole, za zavode za otroke s posebnimi potrebami, preko 9 milijonov za študentske domove in tako dalje v času covida. Da ne omenim podpore županov namenjene gospe ministrici, kateri se zahvaljujejo za izpeljane projekte, na katere so čakali 10 let in več, pa jih je po vašem nesposobna ministrica in celotno ministrstvo izpeljalo, pa mislim, da niso edini, ki se zahvaljujejo za njihovo delo. Bilo je odobrenih 126 investicij za osnovne šole in vrtce, pa me zanima, koliko ste jih vi izpeljali v vseh teh letih. Da ne omenjam še višje nagrade za olimpijske medalje. V trenutkih, ko bi za zdravje naših otrok morali sodelovati, stopiti skupaj, enotno podpreti ukrepe, ki zagotavljajo varnost, zdravje in izobraževanje, ste sledili svojemu edinemu cilju − rušenju vlade. In da o manipulaciji preko medijev do naših državljanov ne govorimo. Interpelacije zoper ministrice seveda ne bom podprla. Menim, da je naredila vse, kar je v oteženih razmerah lahko storila. Dokaz za to je, da so otroci danes v šolah. Tudi moj otrok je v šoli in se uči in se druži s svojimi sošolci. Življenje poteka normalno, prilagojeno epidemiji. Otroci to razumejo. Oni nimajo problema razumeti pomembnosti samotestiranja in varovanja sebe ter svojih sošolcev. Lepo bi bilo, če bi se take odgovornosti in solidarnosti naučili tudi naši kolegi iz leve opozicije. Za konec bi se pa iskreno zahvalila vsem tistim učiteljem, ravnateljem, ki so sprejeli stanje v naši državi, ki so se prilagodili trenutnim razmeram, ki so bili pripravljeni sodelovati in zagotoviti otrokom varno šolanje. Čeprav vemo, da je bilo v začetni fazi težko, vemo pa sedaj, da se je ministrstvo precej potrudilo, da je vsem nam, tudi staršem, olajšalo trenutke šolanja z epidemijo. In če nekdo želi rušiti, bo rušil brez razloga. Če nekdo želi videti problem, ga bo videl in hkrati tudi ustvaril. Če pa vsi želimo iz vsega tega potegniti le najboljše in ustvariti ugodno okolje za življenje, za vse dobro, se bo tega tudi lotil in uspelo mu bo. In tej vladi, vladi Janeza Janša to uspeva. In tako kot je dejala ministrica Kustec na začetku v svojem uvodnem govoru, politika nima kaj iskati v šolah in izrabljati šolnike za političen boj je nizko in sramotno.

bom probal držati obojega. Dajmo biti resni in »nalezimo se dobrih navad«, kot je predlagal ne le kolega Ferjan, ampak tudi kolega Baković to običajno reče. Tudi »Nalezimo se dobrih navad in cepimo se«. Tu pred seboj imam Klasje, krasen časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica, Prijetno domače. Občasno bivam tam. Posebna številka Stop covid, november 2021. Mimogrede, gospod župan Strnad je iz SDS, ampak k temu časopisu se še vrnem. Jaz bi se gospe ministrici prisrčno zahvalil, ker je v bistvu nekako pokazala, kako naj se vedejo ministrice in ministri tega zelo zahtevnega in, bom rekel profesorsko, se opravičujem, Meira, perpleksnega sistema. Še pred hearingom je bilo seveda jasno, da bo potrebno iti v neke hibridne modele poučevanja, ampak imamo veliko srečo. Imamo dober Pedagoški inštitut, imamo dobrega direktorja tam, sicer je malo siten kot Trček, ampak je, kolikor vem, edini v Sloveniji habilitiran za retoriko, ampak to ni prazna retorika. Gospod Igor Ž. Žagar zna tudi dobro povedati zadeve, kritično in ne kritizersko počez. In v pripravi na hearing seveda najprej seveda stečeš tja, športno, in se pogovoriš, kaj zdaj to pomeni, kaj je pred nami, hibridni modeli poučevanja. Pogovoriš se tudi seveda na slovenskih fakultetah, univerzah, ki se s tem ukvarjajo, andragogiko, didaktiko, pedagogiko. Ker prihajaš iz akademskega okolja in si tudi redna profesorica, tudi veš, da je dokaj gerontokratsko našel okolje še vedno in se pogovoriš tudi z mlajšimi ljudmi na tozadevnih fakultetah. Jasno ti je tudi, še zlasti, ker imaš NSi v koaliciji, da »smo digitalni ali nas ni«, kot bi rekel Jože iz Žižkov, in potem stopiš tudi do Arnesa, kjer je kar nekaj krasnih ljudi, ki se že desetletje ukvarjajo s to dejavnostjo, da vidiš v kakšnem stanju bo hrbtenica e-poučevanja, potem ti verjetno oni tudi tam prišepnejo, da bi bilo dobro stopiti tudi do ponudnikov internetnih storitev in zadev. In seveda, ker imaš tudi šifro znanstvenic in raziskovalk, ti je jasno, naj se z epidemijo ukvarjajo strokovnjaki za to področje. Kakšen gospod, ki mu tisti, ki so z njim študirali medicino, rečejo Zoki iz Maribora, en krasen epidemiolog, pa kakšen Fafangel. Kot politologinja se zavedaš, da je tudi pomembno, da ubesedujejo v raznoliki slovenščini, ni nič narobe, da če nekdo malo po štajersko potegne ali po primorsko, to ni Dobro jutro, Hrvatska, kjer so imeli pred kratkim problem z nekim voditeljem, ker mu je malo na dubrovačko vleklo, kar spet ni nič narobe, ampak to ni tema današnje interpelacije. Nadalje. Malo se ozreš tudi čez planke, kaj drugi delajo okoli tebe, in žalostno ugotoviš, da tvoja ideja z nindžo ne bo šla čez. Špukajmo skupaj. Avstrijski zelo kvalitetno narejen program navodil za izvedbo PCR testov v šolah, ker veš, da je Slovenija tudi imigrantska skupnost, tudi če mogoče Grimsu ali pa Pojbiču to ni všeč, izdelaš taka jasna navodila, podobno kot Avstrijci, v slovenščini, turščini in tako naprej, v Velenju absolutno tudi v albanskem jeziku in še kje, ker seveda si odprte glave. Sočasno na vladi prepričaš podpredsednika in predsednika Vlade, da mogoče ni čas za izživljanje nekih fantazij iz zgodnje otroških let, ko smo se zlasti pubeci, pa ne le pubeci, radi igrali vojačke, ampak da je bolj dati peneze še za več IKT-ja, zaščitne opreme, e-didaktične rešitve, ne pa za neko letalo, ki so ga danes nekateri poimenovali »leteči Nuk«. Seveda ti je jasno kot visokošolski predavateljici, da ne moraš govoriti, ko imaš na Zoomu 800 ravnateljev, da je to neka komunikacija. In temu primerno se tudi vedeš in veš, da tukaj obstaja tudi neka ekonomija številk in obsega, kolikšna je neka zgornja meja sočasno priključenih v neko komunikacijo, da to komunikacijo lahko imenujemo interaktivno ali dialoško. Zavedaš se tudi, da bo na mladih svet ostal, ki bodo morali plačevati te kredite. Se mi zdi, da nam zadnji obrok državnega zapade 2081, če se ni kaj reprogramiralo. In se povežeš tudi z njimi skozi različna združenja študentov, Mladinski svet Slovenije in podobno, da ti tudi oni povedo svoje poglede na to. Ker seveda živimo v globaliziranem svetu, ti je zelo hitro jasno, da bodo tudi določena nasprotovanja, pa ne nasprotovanja zaradi nasprotovanj kot neka oblika kontrakulture, in seveda s primernimi strokovnjaki tudi razviješ neke programe in vabiš te starše in se nekako z njimi pogovarjaš, kar so zelo uspešno narediti tudi v Avstriji, na primer, pa še kje drugje. Nakar se zavedaš, da mogoče ne bi bilo napačno ločiti neke teritorialne logistike, mogoče na ravni, res ne vem, verjetno gospa Škrinjar ve bolje ali pa Marko, kako imamo to organizirano oziroma v družini smo imeli tudi eno šolsko inšpektorico, ki je mimogrede vedno prišla k mojemu očetu, da kdo ne bo kaj rekel, ker je bil učitelj, in na ministrstvu pustiš samo tisto komunikacijo, ko res nekaj zastriže. Veš tudi, da preštevilne okrožnice, ki jih pošiljaš z ministrstva v zgodnje večernih urah pa bi jih poskušali potem ravnateljice in ravnatelji potem prebrati in razbrati, niso vsi ljubitelji sodukov, rebusov in podobnih zadev. Mogoče ni ustrezen način komuniciranja, kaj šele, da se to potem prepošilja staršem. Zavedaš se, da Slovenija ni močna le v športnikih, ampak da je močna tudi v zelo dobrih vizualcih mlajše in srednje generacije in jim daš pač narisati to zavednosti, ki so jasne že komu v srednjih ali višjih skupinah vzgojno-varstvenih zavodov, neke kvalitetne pikograme. Zelo si vesela, da imaš v svoji ekipi vrhunske kvalitetne slovenske znanstvenike in znanstvenice, dva sta bila že posebej izpostavljena, omenjena, gospo Jano Javornik številnimi mednarodnimi izkušnjami, gospoda Jureta Gašperiča, ki je mimogrede napisal zelo krasno knjigo o slovenskem parlamentarizmu in tam citiral kakega Plemenitega in še koga notri. Seveda si želiš še več takšnih ljudi na svojem ministrstvu. Ko nekako je ujet predsednik Vlade na laži, stojiš za svojimi ljudmi in nekako svetuješ predsedniku Vlade naj se ne vede kot lažnivi kljukec, da so časi prezahtevni za neke fake news populistične politike. Seveda kot profesorica politologije, ki izpostavljaš med svojimi ekspertnimi področji kot prvo politiko človekovih pravic in demokracije kot drugo analizo politik in javne politike in kot tretje vrednotenje javnih politik, in kot dobra poznavalka ustave si ne dovoliš inštalirati nekega, kot smo mu včasih z vzdevkom rekli, generala Dolinška, da bo podpisoval vse te investicije, ki jih je prej nekdo našteval, ker boš že izhajajoč iz ustave ti odgovorna za to. to. Tudi kot misleče bitje veš, da v stanju, v katerem smo, ali veste, je kaj bolj drugega pomembno kot neki zidovi, ki bodo sezidani čez neka leta. Verjetno bi bilo treba sedaj denar usmerjati v kaj drugega. Zavedaš se tudi, da ne moraš primerjati neprimerljivega. Povežeš se celo s kakšnimi prostorskimi sociologi, pa ne mislim na Franca Trčka, Marjan Hočevar recimo, moj bivši sodelavec v Centru za prostorsko sociologijo, pa z ljudmi z Urbanističnega instituta, ki naredijo analizo šol in vidijo, kaj se da narediti z relativno malimi penezi. Zavedaš se tudi tega, da seveda je gostota poselitve v Sloveniji drugačna kot v nekih državah, s katerim želi večina poslancev in opozicija in koalicija delati primerjave. Več kot pol naših občin nima niti 5 tisoč prebivalcev, zlasti ko izveš, da se virus širi bolj v zaprtih prostorih, počneš to, recimo, kar na Norveškem počnejo redno že leta, da imajo vsaj eden dan na teden pouk zunaj. Mogoče tudi na ta način greš v neke hibridne modele šolanja, potegneš kakšne študente zraven iz teh področjih, razpoloviš razdre, pelješ jih v naravo, imaš projektno delo. Vse to počneš seveda kot ministrica za ta zelo zahtevni resor v času pandemične krize. Seveda že relativno zgodaj uvedeš skupinsko testiranje v šolah, pa ne zaradi zgolj teh presejalnih testov, seveda pred tem poskrbiš, da te teste uvozijo podjetja, ki se s tem že desetletja ukvarjajo, ne pa neki pubeci, ki lepijo nalepke po letalih. vsak malo bolj razgledan otrok, če se kdaj z letalom pelje, vidi, da tam gor ravno nalepk ni, saj na višini letenja bi te nalepke hitro dol odpadle. To počneš zakaj? To počneš tudi zaradi procesa socializacije. To počneš zato, da otrok vidi, da je soodgovornost in solidarnost predpogoj – česa? Skupnosti. Predpogoj družbe in družbenosti.

svet zavoda. Tudi si seveda vesela in se trudiš, da se v slovenskem javnem šolstvu, visokem šolstvu razvijajo in pripravljajo kvalitetni programi, in se trudiš,

peneze, ki bi bili potrebni, recimo, za razvoj določenih študijev na Medicinski fakulteti v Mariboru in ne le tam. Izhajajoč seveda iz resnih evalvacij tako imenovanih Janševih univerz hitro dojameš, da je to pogosto praznina za raznimi fake založbami v Angliji za nabijanje točk in tako naprej. Resno tudi razmisliš o tem mazohizmu točkovalnega stampeda, ki se ga določene resne univerze ne gredo več, ker kvantiteta sama po sebi ni še nikoli proizvedla kvalitete, navsezadnje je Državni zbor Republike Slovenije zelo lep pokazatelj tega. Sem pač del tega vzorca in raziskovalec s soudeležbo že osmo leto. Vse to počneš. Dojameš tudi in pogledaš tisti plakat »Šola brez mask«, ne na prvo žogo, ker je duhovit plakat, gor je deklica z masko. In otroci so po navadi bolj pametni in bolj podrobno vidijo, očitno, kot večina poslancev, tudi tvojih koalicijskih. Zavedaš se, pa ne novembra leta 2021, že novembra leta 2020, november je mesec boja proti odvisnostim, da je predsednik Vlade pretirano odvisen od Twitterja, da je predsednik države pretirano odvisen od Instagrama, in ju pozoveš, da sta skupaj vzor in gresta na tozadevno zdravljenje, ker je to problem tudi številnih mladih in mlajših. Pred kratkim sem poslušal neko radijsko oddajo o spolnem in drugačnem nadlegovanju neke osemletnice iz goriškega konca, ker imajo na občinski ravni organiziran ta boj proti odvisnostim, seveda je malo tudi to povezano z zgodbo Hita, ne le to. Namesto, da bi visela na teh geretih, navsezadnje imaš zaposlene piarovce, da buildajo vse to, kar dobro počnem in sem govoril do sedaj, greš malo pogledat, ker v Sloveniji obstaja kar nekaj učiteljev in učiteljic, ki so samoiniciativno razvijali neke digitalizirane in drugačne oblike razlag, ustreznejših razumevanj manj kompleksnih in bolj kompleksnih zadev, od Pitagorovega izreka naprej, in nekak poskušaš te dobre prakse širiti zlasti v teh časih, ko imaš skoraj celo leto izobraževanja na daljavo, med številne otroke. Zavedaš se tudi tega, da tudi sami otroci niso vsi enako informacijsko pismeni, kaj šele njihovi starši, in se nekako poskušaš ukvarjati tudi s to problematiko. Zavedaš se tudi, da se ta vlada izdatno zadolžuje, ne nujno vedno pametno. Zavedaš se, da bo to treba plačati. Vidiš, da bodo obresti v nekem trenutku šle gor, da bodo naši krediti dražji. In če nočemo, da bodo bodoči rodovi rezani podobno kot klobase, kot so sedanji rodovi ali pa rodovi naših staršev, se zavedaš, da je pamet tisto edino, kar dejansko imamo, in investiranje v pamet, investiranje v znanost. In potem mogoče prišepneš svojemu partijskemu šefu, samooklicanemu, se opravičujem, tako so njegovi piarovci naumili, kozjanskemu biku, da je pa mogoče bil čas za resno prevetritev strategije pametne specializacije, o kateri piše dokaj pavšalno, bomo pametno ovo, uno, in da bi mogoče bil čas, da tudi odstopi, ker nekdo, ki trdi, da je nekdo, ki mu bodo, ne vem, na sosednje travniku naredili lakirnico pa ga malo to skrbi, »ekoterorist«, pa »kdor ne dela, naj ne je«, ne vem, če so to ravno osebki za izvršilno oblast. Greš po terenu, primerno zaščitena, upoštevaje ukrepe in upoštevaš tudi to, kar ti še vedno velevata Ministrstvo za zdravje in NIJZ. Zlasti bi prosil, da si to pogleda kolegica, ki trenutno predseduje Odboru za zdravstvo − kihanje v rokav, draga Anja. Nimaš časa, ne? Si na mobitelu. Ali lahko dvigneš pogled? Ne bo šlo. Drugič, tretjič, ne, ne bo šlo. Kihanje v rokav. Ne ga srat! November 2021 in rečeš kot ministrica, ja, to je še vedno ukrep, ki ga je res predlagala neka gospa Nina, ki je včasih z mano, ko sem bila vodja Poslanske skupine SMC, dokaj dobro sodelovala, je v redu epidemiologinja. A, ne, ne, ne, ne, to je levičarska zarota, kihanje v rokav, desničarji ne bomo kihali v rokav.

moja predavanja niso dolgočasna… Vse to bi morala početi ministrica. Ampak to, kar je zdaj ta tečni Franc Trček, ki gre vsaki stranki na živce, ki ga faše; mimogrede, manj strank sem zamenjal kot Janez Janša pa kolega Breznik.

Vse to ministrica ni počela, pa iz tistih mojih strokovnih področij sem jo hotel takrat na tistem hearingu opozoriti, pa je takrat celo Bane uporabil neko možnost, ki jo sicer poslovnik dovoljuje, pa se pri tem nikoli ni uporabljal. Pa bi lahko ministrica ustavila Baneta pa rekla, jaz bi pa prosila, da mi Trček pove, mogoče ima pa kaj pametnega za povedati onkraj četrte industrijske revolucije v obče in nasploh. Vse to, kar sem govoril, je neki minimum, ki so ga počeli vsi resni ministri in ministrice po državah, ki se bolj uspešno ukvarjajo z epidemijo kot pri nas. In se niso izgovarjali na epidemijo. In tudi ne drži to, kar ste eni čebljali, da mi še v bistvu ne vemo, kakšen je ta virus. Pa to je žalitev slovenske znanosti.

ki se ukvarja s temi zadevami, kjer so razciklali dele genoma tega virusa, če se tako izrazim. Sočasno se boste hvalili, kako smo sprejeli − vsi skup − nek zakon, ki se je desetletje pacal, in žalili slovensko znanost. Skratka, tudi Državni zbor bo moral izdatno preklopiti na mišljenje. Bolj uspešni od nas so bili tudi v državah, kjer imajo kleptokratsko-pajdaško-korupcijsko trenutno podobna stanja. Dovolj je že, če pogledamo sosednjo Avstrijo. Od tistih Ibica-pubecev proti emodži Kurz, številni ste se hvalili, kako je vaš dober prijatelj. Vem, da mi je državni sekretar Mahnič celo govoril, da ima njegovo telefonsko. Upam, da ga zdaj tolaži. Ampak so naredili to, kot je rekel ravnatelj Katz iz dvojezične šole na slovenskem Koroškem, Prvi program RTV Slovenija, radio, ki bi ga vi najrajši uničili, zelo profesionalno je bilo izvedeno vse Forza Koroška, je rekel naš kolega Jani, ki bo dobil krožišča; pa zahvalil bi se, ker je Jani zrihtal še tisti amandma, da bomo v Črnomlju dobil še šolo, tam jo res potrebujejo. Hvala, Jani, Resnost nazaj. Pa tudi če bi bile vse vlade stokrat bolj leve, kot so bile; pa večina vlad je bila levih, saj odkar sem jaz tu v parlamentu niti Cerar niti Šarec ravno ni, da bi človek orgazmiral, resnici na ljubo.

Rušiti vlado – sam sem pohvalil državnega sekretarja Gorenaka, ko je folk pljuval po meni, pri tistem prvem PKP je bilo kar nekaj komunikacij, sodelovanja, potem je veliki capo rekel, iz tega nič ne bo, in od takrat naprej samo bruhate. Torej, Meira, da ne bom predolg. Kako je bilo že? »Pametni berejo«, pa ne le tisto, kar jim preveč populistični strokovci napišejo, takih na levi strani »Nalezimo se dobrih navad«, jaz se tu strinjam z gospodom Sternadom, popolnoma, in pohvalim to, sem tudi vesel, tudi pohvalim takrat v tistih prvih valih, ko ste vi švercali in hoteli tistih 250 milijonov plusa, Gale je rekel, 500 milijonov obrniti in si vsaj 100 milijonov nakazati, nam je v nabiralnike vrgel neke maske, ki so jih na hitro šivali. Jaz sem slučajno dobil masko, ki je bila nekako nerodno zašita, pa se je ni dalo dati okrog glave. Verjetno bi, če bi to levi župan naredil, že tvitali: »Mater, tepli bi se …« Ja, »Nalezimo se dobrih navad«. Mogoče, recimo, za 14 dni izključimo štrom na Levstikovi pa na Trstenjakovi. varčujemo, energetska revščina je. Mi imamo pa položaj, ko smo svetovni prvaki. Pa jaz nisem ponosen na to. Eni kolegi v opoziciji to jemljejo kot ha ha ha. Vsi smo zavozil, bom rekel, kar imam na koncu jezika: Vsi smo zajebali to, odrasli. In zaradi tega se mi zdaj s to deco toliko ukvarjamo, če me malo na belokranjščino preseka. Kar nekaj imunologov, epidemiologov je to jasno povedalo. Ampak nekdo je za to odgovoren. ministrica bi tudi povedala, pa čakajte, v 21. stoletju smo v šoli − veste že kdaj? Ko je moj fotr mene šolal 45 let nazaj, reeduciranje ni funkcioniralo na način Jelka Kacina oziroma kot je napisan profesor Ihan: »Ko bi potreboval duhovnika, smo dobil …«, ne vem kaj. Vse to bi morala gospa ministrica povezati in ščititi slovensko pamet in omogočat razvoj slovenske pameti. Saj ona je dejansko ministrica za mišljenje. Ona je odgovorna tudi za celo linijo znanstvenoraziskovalnega dela v bistvu in soomogočanja, ne le v medicini ne le v epidemiologiji. Navsezadnje prihaja iz FDV, navsezadnje predava te vsebine. Ali veste, da predava Analizo politik, Izvajanje in vrednotenje javnih politik, Primerjalne politike človekovih pravic, na prvo mesto da, da je ekspertka za politike človekovih pravic in demokracijo. Taka ministrica ne bi ne bi smela dovolit neke vlade antiintelektualizma in iliberalizma, kot to učeno rečemo. Marko bi rekel, Janšizma, jaz bi pa rekel samo arogantnega primitivizma in opitosti s slastjo oblasti − mi smo zrihtali, mi smo zrihtali. Ministrica bi morala reči: »Dragi moji, to ni politika, to je kravji bal. Politika je, da se redkost dobrin prerazporeja glede na potrebe.« Če pa se gremo, mi smo zrihtali −

Na vse to bi morala opozoriti gospa ministrica. In gospa ministrica je tiho. Ni je. Se rajši umakne, pa razmišlja. Prav, saj eni smo on time za komunikacijo, drugi rabijo nekaj časa. Tudi tu ni nekih njenih razmišljanj. Skratka, moji bivši FDV-jevski kolegici Simoni Kustec bi se rad zahvalil, da nam je pokazala, kakšen bi moral biti ministrica ali minister na tem zahtevnem resorju in kakšen bo moral biti minister ali ministrica v tem zahtevnem resorju. Moral bo stati za svojimi ljudmi, ne bo si smel dovoliti, da mu bo nekdo, ki zgolj koordinirala delo vlade, dirigiral s svojim obramboslovnim umom iz prve polovice Skratka zelo preprosto povedano, naslednji minister ali ministrico v vladi, ki bo imela številne izzive, številne težave, bo moral delati antipodno, kot to počne v tej vladi žal bivša FDV-jevska kolegica, redna profesorica dr. Simona Kustec. Skratka, tukaj imam kolegice Alenko pa še kdo je tukaj, v koalicijski pogodbi lahko samo to napišemo: šolstvo

kjer sedim, pač sedim vedno na svojem mestu v dvorani, kam pa gledam, je pa verjetno le odločitev poslanca. In da bo zelo naporno delati v prihodnje, če bomo šli tako daleč, da bomo morali celo, celo, nekomu polagati račune, kam gledamo, koga gledamo in v kaj gledamo. Bi pa samo zaradi javnosti še zraven povedala, ja, gledala sem v telefon, zanimalo me je, kdaj je kolega Trček prestopil iz

Kolega Trček, jaz govorim in si ne morete kar sami vzeti besede. Če dovolite, bom jaz najprej dokončala. Hvala. Ne nisem, vmes ko sem govorila, ste si prižgali mikrofon. Želela sem samo povedati, da je gospa Anja Bah Žibert zlorabila postopkovni predlog, ampak kolegica, saj vas je dr. Trček slišal, niste govorili o rabi poslovnika, ampak ste mu odgovarjala, kar je on navajal v svoji razpravi. Tako da dr. Trček nimate replike, ker je bil to bojda postopkovni predlog in vam ne morem dati besede za repliko. Hvala za razumevanje. Naslednji ima besedo gospod Leon Merjasec, pripravi se

Raje se vrnimo nazaj na interpelacijo. Na področju vzgoje in izobraževanje je bilo in je še, vezano na covid-19, potrebno zagotavljati uspešno delo, da vzgojno-izobraževalni proces poteka nemoteno, in to ministrici dr. Simoni Kustec z njeno ekipo uspeva. Širjenje virusa terja tudi nove ukrepe na področju izobraževalnega sistema, kar je sedaj tudi samotestiranje v osnovnih šolah in srednjih in tako naprej. Seveda so bile težave in so še in kakor vidim, pozivi nekaterih posameznikov bodo še, saj je to velik izziv za vse deležnike, za učence, dijake, študente, učitelje, profesorje in tudi za same starše. Zadnji tak poziv, zahteva je prišla od županje iz Semiča, ki zahteva od ravnateljev v občini, naj ne upoštevajo navodila PCT pogojev. Nikjer pa nisem zasledil očitke opozicije. Naj tudi spomnim, da se ne pozabi, da so zahteve proti ukrepom začeli že eno leto nazaj, najprej proti namestitvi aplikacije Ostani zdrav. Štirje voditelji strank so to podpirali. Oglaševali, da ne preberem, zakaj se niste s tem strinjali ali se niso strinjali. Sledili so izpadi v samem Državnem zboru enega od današnjih predlagateljev interpelacije Marka Koprivca, ki je trgal masko s svojega obraza. Nato posamezniki na protestih, prof. zgodovine, in seveda poziv ravnateljem »Šole brez mask« in da ga SD podpira, da ne naštevam še naprej, nekdanji državni sekretar, predsednica stranke SD z bivšim državnim sekretarjem in današnjim poslancem tudi. Danes pa so po vsem bolnice polne in pokajo po šivih, uvajajo se ukrepi, vi pa očitate vladi in tudi ministrici. pod vodstvom ministrice. Je povečala plače, napisali so učne načrte za digitalne vsebine, pripravili so zakonske določbe za ublažitev posledic epidemije covida-19, povečujejo se sredstva za vzgojo in izobraževanje ter šport, prav tako za znanstveno raziskovalno dejavnost, okrepila se je pomoč športu in športnikom, študentom se je omogočilo izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka, pripravili so smernice višjim strokovnim šolam za izvajanje na daljavo in še mnogi drugih rešitev in pomoči na področju izobraževanja, znanosti in športa. Največ sredstev je bilo v času epidemije covida namenjenih za vrtce, 49,7 milijonov evrov. Za osnovne šole je bilo izplačanih 13,9 milijonov evrov. Za področje srednjega šolstva je bilo izplačanih 18,3 milijona evrov. Na področju visokega šolstva, kamor spadajo tudi enkratni solidarnostni dodatki za študente, je bilo izplačanih 24,5 milijona evrov. Prav tako se ni pozabilo na zavode s posebnimi potrebami, ki so prejeli 9,3 milijona evrov, in na študentske domove z 2,9 milijona evrov,

Ministrici je bilo očitano, da ni naredila nič na področju za zaščitno opremo, namenjeno tudi napravam za čiščenje zraka.

vzgoje, izobraževanje, znanosti. Zavodi lahko ta sredstva namenja tudi za nakup naprav za čiščenje zraka. Do sedaj je bilo v ta namen izplačanih 11,1 milijonov evrov. Ministrstvo povečuje tudi sredstva za investicije v šolski prostor. Prenove in novogradnje šolskih stavb, ki so sofinanciranje iz državnega proračuna, so projektiranje po vseh sodobni standardni gradnji, kar pomeni, da je tudi skrb za zagotovitev ustreznega sistema prezračevanja sestavni del investicije v šolske stavbe. 13,3 milijone evrov investicije v vrtce, 27,7 milijonov evrov v osnovno šolo, 2 milijona investicij v šolstvo narodnostnih skupnosti. Dodatna višina finančnih sredstev po sklepu Vlade za tako imenovane, po mojem mnenju, suše izpred preteklih let znaša dodatnih 72 milijonov evrov. Od tega gre 32 milijonov v vrtce in 40 milijonov v osnovno šolstvo. Ta finančna sredstva se bodo porabila v 86 občinah po celi Sloveniji, zato ta vlada in ministrstvo dela za ljudi. Zaradi vsega navedenega, ministrica dr. Simona Kustec, upam, da ne boste dobili še ene interpelacije in imate mojo podporo. Hvala.

Drugo. Otroci potrebujejo neko normalizacijo ne pa beton. Ko boste to betonirali, jih boste še malo porinili na pol šole, da se bodo še prej okužili. Potrebujejo tudi neki razmislek, kako vseeno mogoče organizirati šolo v naravi. Potrebujejo tudi razmislek, kako se bo sedaj stisnilo v tri, štiri tedne, ko bodo morali vse ocene dobiti. To sem obljubil doma, da moram povedati, drugače bi me kregali. V bistvu pa moj prihod v SDS, pa jaz v osnovi SDS lahko sam prevzemam, ampak najprej bomo šli na tečaj odvajanja odvisnosti od Twitterja pa na tečaj nenasilne komunikacije. Pripravite se. Hvala.

tako zveste podpornice SDS, je pač nenavadno. Vi še kar naprej meljete in meljete s temi številkami pa temi tabelami, koliko je bilo teh sestankov in tega, ampak še vedno odhajamo stran od tistega, kar je ključ vprašanja. Gremo še enkrat lepo po vrsti, zelo specifično. Rad bi slišal odgovore na ta vprašanja: Ne glede na to, koliko strani je v neki Excelovi tabeli seznamov sestankov, je moje vprašanje zelo direktno. Kako je možno, če je bilo tako vključujoče, tako konstruktivno in toliko sestankov z vsemi deležniki, da imate še vedno celotno šolsko polje za svoje nasprotnike, ko vas kritizira vsak učitelj, vsak ravnatelj in vsi ostali zaposleni v tem sistemu? To je prvo vprašanje, na katerega še nisem slišal odgovora. Tako kot je tudi Franjo prej rekel, sestanek z in enim udeležencem, ne more biti sestanek, in to pravim. Vi lahko vklopite neke AVK-sestanke in jih imate zaradi mene zjutraj, popoldne, zvečer vsak dan, ampak to ne bo dovolj, če niste pripravljeni poslušati, razumeti, se pogovarjati in tako naprej. Tako da je razkorak med podobo ali pa neko predstavo, ki jo imate o tem, kaj je bilo narejeno, in realnimi učinki, pa vidite, točno v tem, kaj se je dogajalo. To kar razlagate, ja, krivi so ljudje. Ja, so krivi. Jaz se strinjam. Otroci so veliko bolj pametni v tem času, na žalost, veliko bolj odgovorni, kot bi jim bilo potrebno biti pri teh letih, sploh za tiste najmlajše v osnovnih šolah, kot njihovi starši v nekaterih primerih. To je žalostno in je problem, ampak del te odgovornosti nosi tudi vlada. Vi pravite, da, ne vem, očitno je iz vaših razlag, iz vaše argumentacije, kot da je Slovenija nek unikum. Samo pri nas smo očitno tako drugačni ljudje, da se ljudje ne strinjajo s temi ukrepi. In jaz se sprašujem, ja, zaboga, zakaj se pa to dogaja. Ja, ker smo nek unikum. Mislim, da smo ena redkih držav v Evropi, ki ima takšno vlado. Vlado, ki ima predsednika Vlade in ministre, ki dnevno žalijo svoje državljane in državljanke, ki si dnevno izmišljujejo neke nove stvari, ustvarjajo škandale, po drugi strani pa ropajo državo s takšno in drugačno korupcijsko afero, od nabave mask − vi razlagate, kako se je nabavljajo računalnike in ne vem kaj − minister ni bil sposoben enega kamiona mask pripeljati v Slovenijo, iskal ga je tam po nekih mejnih prehodih. Vi vlagate zdaj, dajete denar, ministrica je dala – nič ni dala ministrica. Iz proračuna, iz nekih postavk, ki ste jih napihnili, ki ne vemo niti, kako se bodo vrnile in plačale, z zadolževanjem, ki se ga greste, ste pač nekaj namenili. Pred tremi dnevi niste bili sposobni iz proračuna dati nekaj 10 milijonov za to, da bi se pokrilo dvig plač oskrbovalkam in medicinskim sestram. Vi ste se z njimi populistično zmenili, ja, vam bomo dvignili plače. In kaj ste naredili v naslednjem koraku?

potem njegov sekretar tam razlaga, da je to letalo sposobno prepeljati šest vreč po tisoč kubikov vode − ne vem, kakšno letalo je to, večje od Slovenije − in da bo lahko gasilo požare. Istočasno ste sprejeli za 780 milijonov investicij v vojsko. In vi se hvalite za teh nekaj par šol in vrtcev, ki se bodo zgradili, za katere ste samo predvideli denar in začetne investicije. Nič ni izgrajeno še. In v takšni klimi je jasno, da ljudje ne morejo več. In to je unikum Slovenije, ne da ljudje ne zaupajo v znanost po defaultu, ker so Slovenci ali pa ker živijo v Sloveniji in ne vem kaj, ampak ker imamo to vlado. In to, da si ljudje oziroma en del ljudi ne želi, da se njihovi otroci samotestirajo v šolah − jaz sem soglasje podpisal isti dan, ko je prišlo na mail je deloma krivda vlade in je krivda tega ministrstva. Zato ker ne moreš v petih zvečer ob 11. uri skomunicirati nekega odloka o maskah, ki začne veljati čez tri dni.

potem je bila čez tri dni obvezna nošnja samo kirurških in FFP-2 mask. Še enkrat poudarjam, se strinjam, ampak v treh dneh mask, ki jih na tržišču več ni, pač niso bili sposobni ljudje kupiti. In kaj se je potem zgodilo? Pride gospa Beović ali ne vem, kdo je bil, gospa Logar in reče: »Ma, ne, ne, saj ta teden naj še nosijo tiste iz blaga, potem bodo pa že dobavitelji poskrbeli, da bo dovolj zalog.« In to je problem, to je ta zmeda, ki jo ustvarjate. V prvi vrsti je prva odgovorna vlada, za vsak resor posebej pa je vsak minister posebej, in tu je problem ministrstva za šolstvo in ministrice Kustec. Ker ni bilo jasnih navodil, natančnih navodil, pravočasnih navodil − in jih ni bilo, ko se je prvič zapiralo šole, jih ni bilo pred tem šolskim letom, jih ni bilo glede tega samotestiranja in tako naprej zato vsi pravijo, ja, ni komunikacije, mi si želimo, da bi nas poslušali, upoštevali, ustanovite neko skupino, ki se bo ves čas ukvarjala s tem, kako bo potekalo šolanje in te in te stvari. Potem se ta odsotnost tega razumevanja in pripravljenosti poslušati kaže v celi tej kaskadi fiaskov, ki se zgodijo. zgodijo. Ta odgovor ministrstva je poln nekih pavšalizmov, kot ta, ki pravi, ja, epidemijo smo dobro prebrodili, iz nje se lahko še nekaj naučimo in vse je super. Ni podprto. S čim? Kje imamo kazalnike? Kje so podatki o tem, da smo tako uspešno na šolskem področju šli skozi to epidemijo? Ko odgovarjate na trditve o zaprtju šol. Mi smo šli zdaj, ta čas, ko teče ta interpelacija, v podatkovno bazo Our World in Data iskat podatke za Slovenijo. Pod parametrom Pod parametrom School Closures imate tri možne cifre, 3, 2, 1. 3 je polno zaprtje, 2 je delno zaprtje 1 so pa samo priporočila. Če seštejete po tej tabeli podatke, je bilo polno zaprtje 159 dni in delno zaprtje 114 dni, skupaj 273 dni. Kaj pravi ministrstvo? 154 dni. Zavajate in zakrivate svoje napake na vsakem koraku zato, da bi se nekako izmotali iz te situacije. Tisto, kar je pa najbolj žalostno, je to, da toliko časa, kot niste želeli nameniti svojemu osnovnemu področju, pa ne samo na MIZŠ, ampak v celotni vladi, ga eksponentno namenjate nekim čudnim rabotam. In še enkrat ponavljam, včeraj je Vlada sprejela razpis za koncesije nekim zasebnim visokošolskim zavodom, ki so zelo specifični. Njihova specifika je ta, da bo blizu stranki SDS. Tako da bomo zdaj ob tem, ko ne vem, recimo, nimamo denarja za povišati plače negovalkam in oskrbovalkam v domovih za starejše občane, ker pravi gospod Cigler Kralj: »Mi smo izčrpali vsa sredstva.« Ampak boste pa našli denar za financiranje zasebne fakultete gospoda Toplaka in Rončeviča. Za to se bo pa našel denar. Mislim, če to ni nepotizem in klientelizem pa korupcija, pa ne vem, kaj je. Reže se vse sposobne kadre, ne samo v šolstvu in na ministrstvu, ampak po celi državi, zdaj delate čistko v policiji med drugim. Ni pa denarja za neke osnovne stvari. In kot pri vsaki debati, ki jo imamo o vsakem ministru − vsak minister, ministrica je simptom te bolezni, ki jo imenujemo Vlada Republike Slovenije. Zato je vsak posamezen odgovoren za stanje, ki trenutno vlada v družbi, in bi tudi mora oditi.

tišino ministrice. Želel sem mogoče bolj postopkovno vprašati, zakaj se ministrica nič ne javlja. Konec koncev je namen današnje interpelacije predvsem, da ministrica predstavi svoje videnje oziroma

glede koncesij in še neke druge stvari, pa ni odgovorov. Bi pa želel še kolegom iz SDS, predvsem kolegu Merjascu odgovoriti, ki je na nek način posredno povezoval to županjo, ki poziva k neupoštevanju ukrepov, z nami. Mislim, ona je iz vrst SLS, tako da nima nikakršne veze ne s stranko SD ne z opozicijo KUL, da ne bo nejasnosti v javnosti. Ker po eni strani govorite, da mi ne upoštevamo ukrepov, po drugi strani je županja Semiča v bistvu predstavnica stranke SLS, ki je z vami v koaliciji in imate vi njihove državne sekretarje in ostale funkcionarje. Ministrica, vi pa, prosim, da se oglasite, ker drugače res ne vidim smisla

Jaz moram reči, da sem razočarana nad vami, kot bivša kolegica, ki sem vas v bistvu spoznala v prejšnjem mandatu, moram reči, da ste bili odločna vodja poslanske skupine, največje poslanske skupine takrat, in moram reči, da ste me takrat presenečali z vašo odločnostjo. Bila sem tudi vesela, ko ste bili imenovana za ministrico, kajti končno, bom rekla, sta bili vsaj dve ženski oziroma takrat so bile še tri ženske v tej vladi,

načinom vodenja tega ministrstva v teh težkih težkih časih. Bom začela tako. Danes je bilo sicer govora, da bi bilo boljše, da bi se ministrica veselila z otroci ob slovenskem tradicionalnem zajtrku, ampak glede na to, da se je naša seja začela ob deseti uri, jaz verjamem, da se je ministrica poveselila z otroci, bila pri njih, pojedla ta tradicionalni slovenski zajtrk, kajti zajtrk običajno običajno poteka prvo šolsko uro, to je nekje med osmo in deveto uro, tako da so bili, po moje, tudi otroci njene prisotnosti vsaj tam, kjer se je udeležila, veseli. Sedaj bi mogoče nadaljevala tako, da se bomo tega časa epidemije vsi skupaj spominjali z eno veliko bolečino, tako po številu umrlih, ki jih je več kot pet tisoč, in z veliko, globoko, bolečo rano v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Rano, ki bi pa lahko bila sicer manjša, če bi nekako ministrstvo opravljalo svoje delo in bilo zelo ažurno, ampak temu ni bilo tako. Z epidemijo novega koronavirusa v Sloveniji živimo že več kot leto in pol. Če se spomnimo, pred letom je ministrica govorila, da bomo morali z epidemijo in virusom živeti tudi naprej in da se bomo morali na te razmere navaditi. In če mi je to bilo pred letom še normalno, sem potem tudi pričakovala, da bo ministrica stopila korak naprej, poslušala strokovnjake in nekako ta šolski sistem peljala kot je potrebno. S strani kolega Trčka je bilo danes kar precej stvari nanizanih in mogoče ste, ministrica, poslušali nekje v ozadju v kakšni sobi ideje, kako bi lahko potekal ta izobraževalni proces. Ampak v bistvu smo tam, kjer smo, sicer bo polovico šolskega leta počasi nekje za nami oziroma ni še, no, ampak, ja, situacija je pa resna. V šolskem letu 2020/2021 se je Slovenija res uvrščala med tiste države, ki so bile med najdlje zaprtimi. Kolega je prej povedal, da je bila polna zaprtost 159 dni. Pa če je bilo še v prvem valu epidemije meni to nekako normalno

In kateri so ti, ki v bistvu niso prišli v šolo? To so bili dijaki. Srednje šole, od prvega do tretjega letnika, ki se pred šolskimi poletnimi počitnicami sploh niso vrnili v šolski proces. In ravno ti otroci, dijaki tretjih letnikov, v letošnjem letu pristopajo k maturi, izgubili pa so kar dva šolska procesa. In jaz sem že pri prvi interpelaciji govorila o izobraževanju na daljavo, koliko je bilo pridobljenega znanja v tistem času, jaz se kar malo bojim, kaj se bo zgodilo s temi otroki, ko bodo pristopali k maturi. Kakšen bo sploh uspeh na maturi? Sicer ti otroci, ki so letošnje leto zaključevali in opravljali maturo, so imeli velike travme, ampak rezultat je bil še dokaj uspešen. Ampak ti otroci so že ponavljali te stvari, ki so se jih naučili. Običajno šolski proces, vsaj takrat, ko sem še jaz hodila v šolo, smo imeli v prvem letniku ponavljanje iz osnovne šole, drugi, tretji letnik smo na veliko jemali snov, v četrtem letniku smo pa utrjevali snov. Ampak tu je zdaj velik problem, ker sta jim na konec koncev drugi in tretji letnik nekako nekam ušla. In me res zanima, kakšen bo uspeh teh otrok na maturi. Pa to ni samo matura. S temi otroki generacije, ki je zaključevala v šolskem letu 2020/2021 šolski proces,

Stanje duševnega zdravja otrok in mladine ter dostopnosti do te strokovne oskrbe sta pa na tem področju v času koronavirusa še bolj eskalirala.

Marsikateri se je znašel v tako hudi stiski, da je prihajalo do samopoškodovanja, depresije. Žal je zadnjič tudi kolegica omenila, da se je zgodilo tudi kar nekaj samomorov, in to nas mora pošteno skrbeti.

pedopsihiatrov, vsi so zapolnjeni, vsi imajo svoje kapacitete polne. Enostavno teh otrok ni moč nekako okrepiti in jih postaviti na, bom rekla, zdrave temelje. Zato, verjemite mi, ko bo prišel mesec marec, če že ne kaj prej, bodo spet težave pri teh četrtih letnikih, ki se bojo soočili z maturo. Kako tem otrokom pomagat? Jaz se zdaj, v tem trenutku res sprašujem, ker v zdravstvu, jaz mislim, da še kar nekaj časa ne bo možnosti. Psihologi in pedopsihiatri so zapolnjeni, zato bi bilo potrebno, da jim pomaga psihološko tudi kader v srednjih šolah, socialne delavke, tudi profesorji. Zato me žalosti, da pri sprejemanju proračuna nismo zagotovili dodatnih sredstev za pomoč tem šolam, da bi se še bolj strokovno usposobili in pomagali tem otrokom, kajti oni so le tisti prvi, ki bi jim pri tem lahko priskočili na pomoč, in bi bilo mogoče v bodoče teh travm manj, pa bog ne daj, da še pride več teh samomorov. In to so ti otroci, ki so najbolj na udaru. To so otroci, ki so stari 18, 19 let, ki so enostavno še v tej puberteti, ne najdejo izhoda, eni sicer zabredejo kam drugam, in tem je treba res pomagat. Tako da me na tem mestu res res res žalosti, da nismo našli tistih nekaj milijončkov, da bi stvari lahko postavili na zdrave temelje. Pristojno ministrstvo, ki ga vodite, pa z ukrepi tudi ni bistveno prispevalo k izboljšanju te epidemiološke slike. Žal, s to vašo neaktivnostjo, neprimernim, bom rekla, zapoznelim odzivanjem, tudi ta izključevalni odnosi in nejasne ter pogosto nasprotujoče si informacije so povzročili veliko škodo in in trajno škodo tako učečim se otrokom, potem tudi staršem in družinam, najhuje pa je, da celo kar družbi v celoti. Žal niste dajali jasnih navodil, strokovnih stališč, bila so velikokrat kar politična, pa vem, da govorimo o politiki in da ste politik, ampak bi resnično morali slediti stroki in se pogovarjati s tistimi s tistimi vašimi najožjimi sodelavci, ravnatelji, ki se soočajo z problematiko izobraževalnega procesa. Čeprav, ministrica, vi ste, kot sem že rekla, leto dni nazaj vedeli, da bo vzgojno-izobraževalni sistem v letu 2021/2022 potekal še vedno s tem virusom, pa se je komunikacija glede tega izvajanja in usklajevanja z vsemi deležniki začela, žal, šele 14 dni pred začetkom novega šolskega leta. Tudi sama sem se kot mama spraševala, ali bo moj dijak šel v šolo ali ne bo šel v šolo 1. septembra. In ko smo danes tudi govorili, ja, šli ste takrat pač v Tokio. Ja, jaz moram reči, da sem sicer vesela, da ste podprli naše športnike pri teh odličnih rezultatih, ampak jaz grem na neko potovanje, ko imam doma narejeno vse. Ko poskrbim za otroka, če grem sama, ko imam poskrbljeno za muco. za muco. Jaz mislim, da takrat vi niste naredili domače naloge. Najprej je treba narediti doma domačo nalogo, potem pa brez težav oditi, kamor ste pač imeli pot. Zato tukaj res ne vem, zakaj ste tako postopali, kajti mesec dni pred začetkom šolskega leta bi moral imeti celoten vzgojno-izobraževalni program jasna navodila, kako se bo počelo v začetku šolskega leta. In 14 dni, to je bil kar velik zalogaj za ravnatelje, da so pač prilagodili šolski proces. Na kar so nas seveda tudi opozarjali. V Sindikatu vzgoje in izobraževanja so 14 dni pred začetkom na to globoko opozorili, da ne poznajo bistvenih odgovorov na to, kako se bo začel pouk odvijati in da je igranje na potrpljenju staršev, ravnateljev, učiteljev, zaposlenih ter učencev bilo takrat res nesprejemljivo. Takšno zgodbo, situacijo je opisal tudi Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljev osnovnih šol, in še enkrat opozoril, da bomo z virusom živeli, da je nedopustno, da so morali čakati na informacije do 17. avgusta. če se še dotaknem zgolj teh odlokov o nošenju mask. Jaz moram reči, da težave z obveznim nošenjem kirurških ali FFP-2 mask nimam. Je pa nastala težava. Če ste vi sprejeli na vladi takšen ukrep oziroma takšen odlok, bi morali razmišljati tudi v smeri, da je potrebno za te naše otroke priskrbeti tudi dovolj ustrezno količino teh otroških kirurških mask, ne da potem pride prvi tisti termin, v ponedeljek je treba začeti nositi maske, mask se pa nikjer, prvič, ne dobi. Ampak moram vam reči, da marsikateri izmed staršev je rekel, ja, jaz bi otroku z veseljem dal, ampak … Pa smo spet pri tistem ampak. Zakaj nam ne zagotovi tega ministrstvo oziroma šole, zakaj tega ne dobimo v šolah? Kajti to je bil za marsikaterega ponovno dodaten strošek. Tudi otroci ne morejo imeti ene maske ves dan na sebi, maske je treba menjevati. In resnično vsi starši nimajo tega denarja, da bi lahko otrokom zagotovili zamenjavo mask. Zato bi bilo res smiselno nujno potrebno, da bi razmišljali takrat, ko sprejemate odlok, o posledicah, kaj se bo dogajalo. In tu res res razmišljajte

več glav več ve, to je še vedno bilo, in da razmišljate o korakih naprej. Danes vam je kolega Trček zelo zelo dobre ideje dal glede izobraževalnega procesa. Mogoče tisti štirje dnevi v šolskem procesu v zaprtem prostoru, en dan mogoče nekje na terenu.

tudi glede tega testiranja otrok je bilo veliko veliko nejasnosti. Starši so vas lepo prosili, da bi te najmlajše otroke radi testirali doma. Pa verjamem, da bi starši to naredili. Jaz vidim, da testiranje je doprinos, da v bistvu izločamo tiste okužene iz celotne družbe, ampak treba je malce prisluhniti

da vedno znova in znova na vsake dva dni rovariti po nosu …, ne vem, če je to ravno najboljša stvar. Jaz lahko rečem za sebe, kadarkoli, ker se tudi sama testiram, kadarkoli pa tudi, ko grem na testiranje v institucijo, imam v bistvu zraven kri. Malo me res moti, odkrito povedano, ker je prisotna kri, ker pač pride do takega, ne vem, ali imam takšno nosnico, ampak se mi zdi, da se tudi otroci s tem soočajo, in res bi bilo potrebno v tej smeri razmišljati. Zgolj želimo biti konstruktivni, ker verjamem, da si starši oziroma vsi si želimo, da bi šole ostale naprej odprte, da bomo potem tudi lahko peljali in da bomo imeli na koncu koncev tudi zdravo družbo. Žal, ministrica, tako, kot sem rekla, ste me razočarali, zato bom tudi to interpelacijo podprla. Hvala lepa.

je pokazala eno samo stvar, in to je poanta vsega. Ne gre za vsebino, ne gre za moč argumentov, ampak gre za izčrpavanje.

Skratka, dve veliki zadevi na plečih vlade in vseh njenih članov, ampak očitno pač so manevri opozicije takšni, kot so. Ampak veste, konec koncev, ministrica, vidim, kar dobro zgledate, problem je opozicija, ker tako kot takrat, tudi danes so že pravzaprav prazni stoli, predlagatelj je spet samo eden v dvorani. In na koncu ugotavljam, da so izčrpani oni sami in ne vi. Za to vam čestitam. Jaz sem pa nekaj drugega izvedela danes o vas, kar mi je zelo zanimivo in sem si kar malo zabeležila. Da ste pretihi. Ne vem, vaši otroci so zagotovo veseli, moji bi bili. Prav tako sem slišala, da ste krivi, da ni prišlo do čim kasnejšega zapiranja šol. Jaz bi zelo želela slišati od kolega Vatovca, če ima on koledar covida, ker verjetno on lahko na koledarju pokaže, kdaj je tisti pravi trenutek. Kot drugo mi je bilo zanimivo, da nimate kompetenc. Ta je tista, ki bi lahko šla v rubriko Smeh je pol zdravja, ker očitno nekaterih niti ne vedo, kaj uporabljajo oziroma uporabljajo tujke, pa ne vedo, kaj pomenijo. Da ste nesposobni. Ta mi je bila najbolj huda, jaz namreč zelo cenim ne samo sposobnost, ampak tudi zelo cenim izobrazbo,

problem je nekje drugje. Vaš problem je, da niste Jurček. Sedaj, če bi bili vi Jurček danes, potem bi bilo vse lepo in prav, ampak razni jurčki imajo pa po svoje spet danes, reveži, težave. Saj se mi po svoje kar smilijo, ker vem, kako pozna partija sistem. Upam, da je Jurček še cel. Skratka pustimo to, malo za šalo malo za res, ampak mislim, da je to vaš največji problem. Zato ker vem, da sledite politiki, za katero mislite, da je katero mislite, da je pri vsem tem, kar se dogaja … in noben drug ni imel te izkušnje, nobeden od ministrov, zato so vse primerjave odveč. V bistvu morate tudi na tem področju orati neko ledino in ni enostavno.

mrtvih s strani opozicije, oprostite, to se mi zdi pa najbolj neokusno in v bistvu tudi pravzaprav sprevrženo. Zato ker na eni strani ves čas štejete mrtve, na drugi strani pa vas prosim, povejte, če znate že na prste ene roke prišteti, pa bom vesela, kolikokrat ste pozvali ljudi, da ne zborujejo, da ne skačejo po ulicah, da se ne družijo. Kajti, ker smo pa že pri tem, pa poglejmo, kaj pa pomeni osnova za koronavirus. Se pravi, da ljudje imajo neko distanco, vsaj dva metra, in da spoštujejo tudi ostale ukrepe, kot so nošenje mask in tako naprej. Kajti koronavirus je kapljična okužba in seveda se prenaša tudi z govorjenjem, s pospešenim dihanjem in tako naprej. Ampak jaz vas še nisem slišala, da bi pozvali ljudi, da naj ostanejo doma zaradi sebe in zaradi varstva drugih, tudi otrok. tudi otrok. Več kot je okuženih, slabše je stanje, prej se šole zaprejo. Veste to so ta dvojna merila. Na eni strani podpora tistim, ki kršijo ukrepe in širijo virus, to se danes ve, in na drugi srani zahtevati od nekoga, da pozna točen datum, kdaj šolo zapreti in kaj je najboljše. Najboljše za naše otroke je, spoštovani, da so zdravi in da seveda imajo vse možnosti za izobraževanje. In jaz ostro nasprotujem tistim, ki nenehno govorijo, šole so bile zaprte. Šole niso bile zaprte. Pouk je potekal na daljavo. Pouk. In zelo hitro se je ministrstvo odzvalo. Predsedujoča, jaz bi samo prosila, če opozorite, ker me motijo. Res, slišim odmev. Skratka, tukaj pri teh zadevah gre preprosto za to, da je pač morala biti oblika šolanja drugačna. Šole pa seveda niso bile zaprte. zanimanjem sem poslušala kolegico Muršič, rada ji prisluhnem, ko je govorila o težavah otrok. Res je, naši otroci imajo tudi duševne stiske, ne samo od časa koronavirusa, že prej so jih imeli. Jaz sem v tem državnem zboru želela veliko narediti na tem, da bi prišlo do prve praktično prave otroške klinike na oddelku oddelku Psihiatrične klinike v Ljubljani, ampak je to kar dolgo trajalo. Zdaj imamo ta oddelek. Tudi ni res, da otroci niso imeli možnosti dostopa do svetovalnih delavk, so imeli možnost dostopa prek Zooma. Poglejte, jaz lahko povem za našo šolo, tudi moj otrok je iskal takšno pomoč in je rekel: »Ne morem verjeti, mami, kakšno odzivanje imajo.« Tako da je očitno to odvisno, kako se je šola organizirala. Je pa res, veste, da tukaj ne gre za problem šole. Mi imamo problem drugje. Mi nimamo pedopsihiatrov, nimamo kliničnih psihologov. In ta vlada je

imam jaz vedno malo težav, ker ne vem, ko govori o gospodu Štruklju in tako naprej, ali govori o tem, da je potrebno zaščititi neke interese delavcev, ali da gre tukaj za to, ker nekdo ne podpira politike Levice, kjer se najde tudi gospod Štrukelj in kjer je tudi kandidiral. In jaz kot ministrica bi se gotovo distancirala od raznih individualnih pogovorov, ker pravzaprav je pri njem težko vedeti, za kaj gre. To pa je drug problem. To je pa drug problem in po moje zelo velik. In še enkrat, ne očitati ministrici, kako ustanavlja neke zasebne šole in tako naprej. Te so bile že prej. Glej ga zlomka, tudi vaš poslanec je hodil na zasebno šolo. Kje bi ta končal, če zasebne šole ne bi bilo? Tako da ni vse tako črno-belo. Ministrica, jaz mislim, da se ni bati za vašo podporo danes. Seveda opoziciji zopet ni uspel manever, da bi nekoga izčrpali. Verjamem, da vam je vse skupaj izčrpavajoče, ampak verjamem, da boste jutri šli še močnejši iz te zgodbe. Hvala lepa.

zdravi oziroma mladina, tisti ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni sistem. Ta jim mora biti odprt, funkcionalen, zato morajo biti pa tudi zdravi. Predvsem za funkcionalnost in za to, da je vzgojno-izobraževalni sistem odprt, da se nadgrajuje, zlasti javni vzgojno-izobraževalni sistem, zato ste pa najprej in prva odgovorni vi, gospa ministrica. In če sistem ne teče, se strinjam s kolegico Muršičevo, nimaš kaj prej hoditi ven iz države oziroma se z drugimi stvarmi ukvarjati, dokler ne zagotoviš pogojev, da vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji od vrtca do študijskega področja ne funkcionira. Predvsem pa da imajo tisti, ki izvajajo vzgojno-izobraževalni sistem jasne in razumljive pogoje pred sabo, ki jih morajo zagotoviti zato, da vrtec, osnovna šola, posebne potrebe, srednja šola in študijski programi tečejo, da se odvijajo. Danes je bilo navedeno in v interpelacijah obeh, ne samo s strani poslancev, zlasti mislim, da fejst spremljajo današnjo sejo tudi delavci iz vzgoje in izobraževanja in da pričakujejo neke odgovore. Pa ne to, da si bomo zdaj zmetali opozicija, koalicija med sabo neke zmerljivke, žalitve in tako naprej, naprej, ampak da bomo dobili jasne odgovore, kako si vi kot ministrica, ki je odgovorna za to v vladi − ne vlada, vi ste prvi odgovorni za to −, predstavljate, da bo naš vzgojno-izobraževalni sistem funkcioniral v prihodnje. Žal, jaz moram reči, da tudi željno pričakujem kakšne odgovore, zaenkrat jih še ni bilo. Dajmo se pustiti presenetiti. Ampak bom rekel tole, kar delamo skupaj, jaz kot poslanec in vi kot ministrica za izobraževanje, moram reči, da vas tako jaz kot tudi kolegice in kolegi poslanke in poslanci opozarjamo, na kar mnogo odprtih točk, ki se izvajajo v izobraževanju vse slabše. Ampak tu ni nobenega odziva. Kljub argumentom, kljub opozorilom, jasnem navajanju dejstev, do sprememb ne prihaja. Praktično se bojim, da se bo pod vašim vodstvom vzgojno-izobraževalni sistem sesul sam v sebe. Zakaj, gospa ministrica, to govorim? Približno deset dni nazaj, ne vem zdaj točno, kateri dan je bil, ste imeli Zoom konferenco z vsemi ravnatelji slovenskih osnovnih šol. Jaz moram reči, da sem imel priložnost skočiti do enega izmed ravnateljev v bližini in sem prisostvoval tej vaši Zoom konferenci. Jaz moram reči, da sem bil šokiran, šokiran nad tem, da so bila na jasna vprašanja in izpostavljanje problemov praktično odgovorjene ničle, brez odgovorov so ostala vprašanja ravnateljev in ravnateljic. Brez odgovorov. Najbolj mi je pa ostalo v spominu to, ko vas je proti koncu razprave, ki ste jo vi odlično zaključili s svojim govorom na koncu, jaz nisem dobesedno razumel, kaj ste želela povedati in ali ste spremljala prejšnjo razpravo, ko so se vključevali ravnatelji, ampak vseeno bom povedal konkreten primer, ki je bil. Ko je ravnatelj rekel, da določen otrok ne pride z masko in da starš ne reagira kljub opozorilom in da je on skladno z navodili ministrstva izpeljal prijavo, da ste mu potem iz ministrstva rekli, naj še dokumentacijo zbere in potem za vsem tem, ko je ta dialog šel naprej, pa na koncu pove predstavnik inšpektorata za šolstvo, ja, vse to je res, ampak je ta problem, da ni pravne podlage, da bi se potem tega človeka sankcioniralo oziroma zadevo uredilo. In takšnih primerov je bilo še kar nekaj. Jaz sem bil šokiran nad nekvaliteto, neproduktivnostjo sestanka, ki ste jih vi navedli v vašem zagovoru, kako ste uspešni proti interpelaciji, nebroj, ampak popolnoma neproduktivna zadeva. In se bojim, da se bo današnja razprava o interpelaciji, ki je zelo pomembna − ne smemo sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji podcenjevati −, da se bo končala z glasovanjem oziroma preglasovanjem. Potem pa lahko gre zadeva nespremenjena naprej do zaključka in mandata te vlade. Gospa ministrica, sprašujem vas: Ali se zavedate, kakšno objektivno škodo izobraževalnemu sistemu s svojim delovanjem, neodzivnostjo, neodgovarjanjem na probleme povzročate? Kakšno škodo povzročate učencem in dijakom, študentom, ki jim je praktično izobraževanje močno okrnjeno?

kako se je proučilo področje časa izobraževanja na daljavo, kakšne posledice na sistemu, na udeležencih je pustilo, kaj ste ugotovili, da je potrebno v osnovnih šolah, v vrtcih, v srednjih šolah pojačati, da se stvari spremenijo. Pričakujem, da boste nekaj tega povedali. Zdaj pa bi rad rekel samo še ti dve stvari. Všeč mi je, da tukaj sedite, ker ponavadi vas ni. Sedita tukaj sekretarja, s spoštovanjem do njiju, gospod Damir Orehovec in Mitja Slavinec, katerekoli točke pač naš državni zbor ali pa odbor za izobraževanje skupaj z drugimi odbori obravnava. Vi pridete odgovarjati poslancem oziroma dopustijo vas do besede tudi verjetno predvsem, če gre za interpelacijo. Rad bi pa tole povedal, poglejte. Dve stvari samo zaradi prezračevalnikov. Gospa ministrica, vi ste prej povedali, da v starosti prebivalcev Slovenije med 5 in 14 let je aktivno okuženih 21,5 %, tako sem si jaz nekje zapisal. V šolah je covid močno prisoten. Dejstvo pa je, da se to da preprečevati z ustreznim tehničnim pristopom, in o tem smo tukaj že večkrat govorili, to je s prezračevalniki. Na mnogih koncih sveta to počnejo in ugotavljajo, da se prenos okužbe nekajkrat zniža. Skratka, otroci oziroma mladina v vzgoji in izobraževanju, zaposleni si niso sami med sabo neverni, če se okužijo, oziroma ne prenašajo virusa navzven. Sprašujem, gospa ministrica: Zakaj ne uporabite svojega statusa ministrice in toliko moči, da uveljavite v tej vladi, da se takoj začnejo v učilnice, v predavalnice nameščati prezračevalniki? Ker ko tega ne počnete − ali veste, kaj vi objektivno povzročate? Dodatno obremenjevanje slovenskih bolnišnic in kadra, za katerega pravimo, da ni več prostora, da bi pomagal takšni količini okuženih ljudi, mladostnikov in zaposlenih v izobraževanju v Sloveniji. Poglejte, vi objektivno pomagate k širjenju covida, ker ne sprejmete ukrepov, čisto tehničnih, strokovnih, ki smo jih dvakrat imeli v obravnavi na našem odboru za izobraževanje, da bi se virus v šolah ne širil. In kar nekaj šol, ravnatelji so me obvestili po Sloveniji, osnovnih in srednjih, je začelo iskati sredstva, ki bi jih objektivno in po zakonu moralo zagotoviti Ministrstvo za šolstvo, zato da nameščajo prezračevalnike oziroma čistilce zraka. In druga zadeva, ko se je govorilo o otrocih s posebnimi potrebami. Gospa ministrica, jaz sem vam zadnjič skozi poslansko vprašanje jasno povedal, da veste, da se pri 660. otrocih z odločbami o usmeritvi, ki se jim skozi to odločbo daje tudi pravica oziroma jim je potrebno zagotoviti spremljevalca, tega spremljevalca ne zagotavlja da na ministrstvu, ki ga vi vodite, kršijo zakon in vi to tolerirate, čeprav ste prisegli, da boste spoštovala ustavo in pravni red Republike Slovenije, da ena skupina na ministrstvu za izobraževanje odločbo vrže k reusmeritvi, ki je pravni akt, veljaven,

Kdo dovoli najprej to diskriminacijo, da se otrokom z istimi odločbami reče, ti ga boš imel, ti ga pa ne boš imel oziroma ti ga boš imel toliko, ti pa toliko? Na kakšni pravni podlagi to delate? Kako si dovolite tako kršiti pravice otrok s posebnimi potrebami in njihovih staršev? In to arbitrarnost ministrstva, kar je zadeva, resno, brez primere. In da mi ne bo zdaj kdo od poslancev koalicije odgovoril, ja, saj se je to že prej počelo. ste bili imenovani za ministrico zato, da izvajate konkretne potrebne naloge za vzdrževanje kvalitete in dviganje kvalitete vzgojno-izobraževalnega sistema v naši državi. In glede na to, da se o tem pogovarjamo, da vam apeliramo na te vaše obveznosti, ki jih morate izvajati, jaz dobesedno ne razumem, kako še imate obraz priti sem in govoriti, vse je v redu, vse je v redu, zagotovili smo ne vem koliko, nekaj 10 milijonov za investicije v osnovne šole in vrtce. Super, da ste jih, za šole in vrtce po Sloveniji, ampak obstajajo še mnoge druge zadeve, ki jih je treba rešiti. In tega neodgovornega ravnanja, da pasivno stojite ob strani ob množici drugih primerov, ki so bili tudi danes, ob prejšnji interpelaciji ali pa tukaj, ko se vam postavljajo vprašanja, navedeni in da vi nič ne ukrepate, jaz preprosto nimam odgovora na takšno vaše obnašanje in ravnanje. Ali se zavedate, gospa ministrica, svoje odgovornosti? Ali če mi lahko konkretno poveste, zakaj sami ne odstopite. Hvala.

večer! Jaz bi najprej rekla, da mi je zelo žal, da je spoštovana gospa ministrica zamudila razpravo, predavanje kolega dr. Trčka, ker je res zelo celovito, realno, strokovno orisal v bistvu vaše delovanje oziroma bolje rečeno nedelovanje. Izjemno se strinjam z njegovim opisom dejanske situacije, v kateri živimo, kot neke skrajne arogance oblasti. Zame ste tudi vi simbol te neke skrajne arogance, tega življenja v nekem vzporednem svetu. Tudi mene moti, ko na drugi strani govorijo. Lepo prosim, predsedujoča, tudi jaz bi prosila za mir, kot je kolegica Anja Bah Žibert, naj bodo isti vatli za vse − Ta neka skrajna odlepljenost od realnosti vas spremlja od samega začetka tega mandata, gospa ministrica. V prvi interpelaciji ste bili podobno zaslepljeni, kot ste danes zaslepljeni s to neko slo po oblasti, s tem, da sploh nimate nikakršnega stika z dejanskim življenjem. Že v vašem uvodnem nagovoru je to vidno. Govorite, oh, naslednji teden bom v Bruslju, da nas ne skrbi, češ, vse skupaj je v bistvu samo neko nagajanje opozicije, vi pa uboga žrtev sistema, ki se res borite za otroke, za šolnike, za vse. Ali vi veste, ko googlate Simona Kustec, kaj ti pokaže kot najbolj iskano kategorijo? »Kje je Simona Kustec?«, kategorija »Kje je Simona Kustec?« Ali si predstavljate, da je na Googlu, ko se išče vaše ime in priimek, kategorija »Kje je Simona Kustec?«? Torej to, kar mi govorimo, spoštovana gospa ministrica, da vaš že leto in pol ni. Vi se pojavite enkrat na šest mesecev, okrcate opozicijo, grdo opozicijo, zdaj ste tudi malo okrcali starše, ki so neposlušni pa malodane histerični, ker vi sprejemate ukrepe, ki so nujno potrebni v tem boju zoper virus, v tem iskrenem boju, ki ga vi vodite. Vi vodite iskren boj. Pa to… Mene bi bilo sram pogledati ljudem v oči, ne pa govoriti tako − neke visokoleteče besede. Starši niso histerični. Starši niso nespametni. Starši so samo ostali brez kakršnegakoli sogovornika, ko se je vaše ministrstvo čez noč odločilo, zdaj se bodo pa otroci samotestirali. Vi niste predložili nobene empirične raziskave. Nekateri so se danes tudi posmehovali ravnateljem, ki so prosili za vsaj 14-dnevni rok, v katerem bi se prilagodili na te nove ukrepe. Prišli smo tako daleč, da se vam zdi 14 dni, kar je zelo kratek rok, posmeha vredno. Ker ne vem, ko se vlada odloči, se lahko vsak prilagodi čez noč. Saj mi se privajamo na to življenje iz tedna v teden, iz odloka v odlok. Danes greš v šolo, jutri ne greš v šolo, danes se boš samotestiral, jutri se ne boš samotestiral. Ja, potem se vprašanja, seveda. Kako naj se otroci samotestirajo, če pa navodilo proizvajalca pravi, se pod 14 let v bistvu sploh ne smeš samotestirati? Ja, morate slediti navodilom proizvajalca. Ja, ampak kako? Ja, tako da jim sledite. Največja težava vsega tega vašega vodenja ministrstva je kaos, ki ste ga ustvarili, konflikt, ki ga konstantno ustvarjate z deležniki. Kaos in konflikt v vseh sektorjih. Zato pravim, da ste popolnoma odlepljeni od realnosti. Ker če vi tega ne vidite, če se vi danes v svojem odzivu na interpelacijo niti v enem delu niste na to odzvali, razen da ste okrcali grdo opozicijo, ki pač ne razume vašega iskrenega boja zoper epidemijo covida, to je vse, kar ste videli, vi ne slišite, nikakršne kritike ne želite slišati, kaj šele konstruktivne. Nikakršne. Ko starši kričijo po tem, da jim pomagate, vi prevalite lepo vse skupaj na ravnatelje in šolnike, jim dajete okrožnice tik pred polnočjo in potem se še znašate, češ, saj so navodila so dobili, pa saj sem jim že vse povedala. To seveda, ko pridete iz Pariza ali Tokia ali kjerkoli že ste, kjerkoli že ste, tudi iz Bruslja. Govorite o neki metodi, ki dela, o vzgoji za jutri, o boju za jutrišnji dan, kako boste vi premagali virus pa vse v bistvu v neki dvoličnosti. Ker to je čista dvoličnost. Ker če bi vodili iskren boj proti virusu, bi primarno vodili dialog s tistimi, s katerimi ga morate. Primarni dialog seveda je s šolniki. Šolniki, ki se neposredno, dejansko v realnem življenju vsakodnevno morajo boriti zoper ta virus in izvajati vaše protislovne ukrepe, za katere si niti ne vzamete časa, da bi jih razložili, da bi sprejeli primerne protokole. Zdaj tukaj celo danes razlagate, kako je to zdaj vaša priložnost, da se prilagodi učni proces. Ja, jaz res upam, da vam to leto, leto in pol ne bo model za prilagoditev učnega procesa. Ker to, kar ste to leto in pol delali,

Poglejte Simono Kustec leta 2014 in poglejte jo v letu 2021. In poglejte, kakšen klanec navzdol je naredila po tej moralno-etični poti. Pravno ste vi, gospa ministrica, absolutno odgovorni. Danes sem že povedala, v uvodnem stališču sem vam citirala besede vašega nekdanjega predsednika Cerarja, ko govori o tem, kaj interpelacija je − uveljavljanje pravne, moralne, politične oziroma druge oblike odgovornosti. Vi ste zame odgovorni v vseh treh oblikah. Moralno absolutno, ker ste pustili na cedilu prav vse deležnike, ki bi jih morali braniti. Otroke v prvi vrsti, otroke s posebnimi potrebami. Pa tega vam jaz ne govorim na pamet, spoštovana gospa ministrica, pravno ste jih pustili na cedilu, kar vam je Ustavno sodišče reklo v kar nekaj odločbah. V enem letu imate vsaj štiri odločbe Ustavnega sodišča. Štiri odločbe Ustavnega sodišča, tu se pa hvalite, kako ste vi implementirali odločbe Ustavnega sodišča glede financiranja v šolstvu. Pa da ne govorimo, kako zelo narobe je ta implementirana, ampak o tem zdaj ne bomo, ker to ni tematika tega. Eno ste implementirali po volji določene opcije, v vmesnem času dobili štiri nove. In kaj vi naredite? Ponovno v bistvu diskriminirate, še bolj greste globoko v diskriminacijo tako, da določite, da se bodo otroci, ki se ne bodo samotestirali, pač šolali na daljavo. Pri čemer je Ustavno sodišče že odločilo, da vaš sklep, s katerim ste določili šolanje na daljavo, ni bil ustaven. Zdaj boste pa postavili v bistvu otroke direktno v neenakopraven položaj, izločili boste določene otroke. Ni vse v redu, gospa ministrica. Vi pravite, kako je sedaj na terenu vse super, ko je to samotestiranje aplicirano. Sploh ni res. Vi se lahko samo zahvalite, zahvalite, globoko zahvalite ravnateljem, šolnikom, ki so izkazali izjemno izjemno izjemno izjemno mero strpnosti, dialoga, razumevanja in so neposredno staršem razlagali, se pogovarjali in se trudili, da se je ta proces izvedel čim manj travmatično za otroke. Ker tukaj pa gre za otroke, neposredno gre za otroke. Podcenjujete, kako nas skrbi za duševne stiske. To, gospa ministrica, nimate kaj biti cinični. Toliko cinizma kot ste vi danes izkazala v svojem uvodnem nagovoru, dolgo nisem slišala. Res dolgo ne. Nas dejansko skrbi za duševne stiske. Nas skrbi, ko se dvigne za 30 % število samomorilnosti. Seveda nas skrbi. Vas bi tudi moralo. In ne, niste še aplicirali de facto v praksi, niste zapustili, samo sredstva ste zagotovili. Denar še ne kupi duševnega zdravja, treba je to tudi izvajati v praksi. In ne biti cinični, ko mi izrazimo skrb nad tem. Ne biti cinični, ko kolegi izrazijo skrb zato, ker niste izvedli prezračevalnih naprav, na katere vas dolge in dolge in dolge mesece vsaj kolega Židan, vem, da opozarja. Vi pa tukaj cinično, češ, opozicijo skrbi, vi pa se iskreno borite proti virusu. Vi se iskreno − mi smo pa kaj? Mi pa imamo boj za oblast, in to je to. Tudi ta mantra je ad acta, tudi ta mantra je že resnično brezvezna. Mi govorimo o tem, da tudi mi dobivamo ogromno ogromno ogromno pozivov staršev, otrok. Ni šlo vse tako simple kot vi govorite. Evo vam preberem direktno, citiram: »Zaradi pritiskov, manipulacij, groženj o odvzemu pravice do normalnega izobraževanja naših otrok smo s težkim srcem izjavo o samotestiranju otrok podpisali …« In tako dalje, ne bom brala naprej, ker je bolje, da ne berem naprej. Pa da se razumemo, kot je že kolega Koprivc danes povedal, mi nismo zoper samotestiranje, mi nismo zoper cepljenje, ampak vse te ukrepe se da izvesti na nek normalen, ljudski, če želite, empatičen način. Če vam Svetovna zdravstvena organizacija pove, da je potrebno upoštevati pri ukrepih starostne skupine, ja, potlej dajte upoštevati starostne skupine. Vi en dan rečete, da se bodo otroci s posebnimi potrebami še naprej samotestirali doma, drug dan tik pred zdajci, ne, bodo v šoli, razen če to ne bo mogoče bodo doma. Imate apel z več strani, tudi sama sem vam poslala poslansko vprašanje, pisno in ustno, dajte vsaj najmlajšim dopustiti šolanje od doma. In veste kaj je tudi zelo cinično? Vi greste na televizijo in poveste, da

lahko samo trenutek. Kolega Franc Breznik, vsak ima svoj način razprave in intonacije glasu, tako da imejmo razum in toleranco do vsakega načina in intonacije glasu in ne očitati kolegici, da na kakršenkoli, ne vem, način, ki vam očitno ne ustreza, razpravlja. Tudi vi kdaj povzdignete glas v svoji razpravi, pa vam nihče nič ne reče.

v naši družbi, o otrocih in o vsem, kar je bilo izvedeno v preteklem letu. In ko je gospa ministrica danes govorila o mizoginiji, no, tukaj ste imeli zdaj klasičen primer seksizma. Jaz sem popolnoma mirna. Moja razprava je pač čustvena. Če je bila vaša razprava malo prej čustvena, se jaz nisem drla, umiri se, kolega Breznik. To se mi res ne zdi korektno. Ampak ko govorimo o takih tematikah, mi boste dovolile morda, da sem tudi bolj čustvena, definitivno pa ne glasna. Ampak res klasičen način, kako se ponižujoče obravnavati žensko, je, daj umiri se. S strani nekaterih sem bila tudi že deležna tega, češ, zmanjšaj ton. To je mizoginija. Gospa ministrica, jaz pričakujem, da se boste tudi vi zame zavzeli, kakor ste se zase danes, ko govorite, da je ta opozicija danes vložila napad zoper žensko v politiki. Saj smo vse ženske v politiki. Pa to, kar danes jaz govorim, ni napad zoper vas kot žensko v politiki, ampak uveljavljanje politične odgovornosti ministrice za šolstvo.

ker so tisti deležniki, s katerimi se niste želeli pogovarjati, izkazali solidarnost družbi, se potrudili in se je to začelo izvajati relativno mirno. Ni čisto mirno, ni vse okej, bi bilo potrebno še spremeniti. In jaz še enkrat apeliram na vas, da vsaj za najmlajše pa le bodisi uvedete samo testiranje od doma bodisi se nabavi prijaznejše teste, recimo na slino, ki bodo prijaznejše do otrok. Zelo težko je seveda govoriti, ker ponovno z druge strani poslušam komentarje. Hvala. Dejstvo je, da torej ta aroganca, ki smo ji priča, izkazuje samo to, da enostavno ste nesposobni za vodenje tega resorja, da ste pravno odgovorni za svoje delo in to pravno odgovornost je ugotovilo Ustavno sodišče. Če bi bila situacija obratna, če bi bili mi v koaliciji, bi nedvoumno ob prvi odločbi Ustavnega sodišča morali odstopiti. Jaz apeliram na vas katerega je kolega rekel, da ste bili specializirani za človekove pravice in demokracijo, če se ne motim, na FDV, torej nekdo, ki je specializiran za človekove pravice najbolj razume, da ob kršitvah človekovih pravic, ki jih ugotovi najvišja sodna instanca v tej državi, prvi dan, ko se to ugotovi, prvi dan tisti, kateremu se to ugotovi, ta seveda odstopi, ker je pravno, moralno, etično odgovoren za svoja dejanja. Hvala lepa.

Tukaj ni šlo za dodatni denar v tem smislu, a ha, sedaj imamo pa denar, tukaj je šlo za dodatne razpise. Mi namreč nimamo teh specializacij dovolj razpisanih in to smo sedaj popravili s tem, da bomo okrepili kader na tem mestu. Samo mogoče v dodatno pojasnilo – eno leto vam to govorim oziroma v času covida tudi, ampak eno leto je bila čakalna doba za kliničnega psihologa samoplačnika, kaj šele za tiste, ki gredo čez Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tukaj imamo mi problem. Tukaj ne gre za to, da bi jih lahko čudežno ustvarili. Kar se pa tiče prej, ko ste me opozorili, jaz nisem klepetala, jaz sem sledila vaši razpravi. In ne … moje ime ste izpostavili, je delovalo tako, kot da sem, jaz nisem in sem bila zelo tiho in sem vas poslušala, zato sem tudi lahko replicirala. Tako da sem bila tiho. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Franc Breznik, za njim se pripravi gospod Robert Pavšič. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovana profesorica dr. Simona Kustec, ministrica za šolstvo Republike Slovenije, spoštovani kolegice in kolegi! Pred nami imamo zgodovinsko groteskno neutemeljeno interpelacijo zoper eno najuspešnejših ministric za vzgojo in izobraževanje ali šolski sistem v Republiki Sloveniji, kar danes dokazujejo izjemne številke. Ministrica, ki je v obdobju, ko Slovenija tudi predseduje Evropski uniji, razpeta med Brusljem, razpeta med reševanjem covid krize, razpeta v delovanju in popravljanju številnih zakonov ali zakonskih novel na področju vzgoje in izobraževanje, je oseba, ki je dokazala in pokazala, da to ravno, kar mi očitate, malo prej kolegica Meira Hot, da ženske zmorete marsikaj potrpeti, tudi, lahko bi rekel, mi temu rečemo na Štajerskem, zelo glasen govor ali dretje, bi rekel na Štajerskem, tukaj v parlamentu. In najhujše ste baje ženske proti ženskam, moški tega skoraj ne zmoremo, ravno v takih zadevah.

v gnezdo, kjer ni bilo nobenih velikih projektov, ampak samo študije, kot je to bilo na kulturi, tako kot je bilo to na ostalih ministrstvih. Velike študije, zapravljeni veliki milijoni in ničesar na terenu. Cel čas te interpelacije sem poslušal, lahko bi rekel, eno intelektualno zatohlost slovenske realnosti, ki vedno vztraja. Na eni strani vsaka druga beseda »mi smo za javnost«, »mi podpiramo javno šolstvo«. Vi ga res podpirate, ampak fizično podpirate, tako kot človek podpira koga. Ampak podpira pa lahko ministrica skupaj z vlado, skupaj pripravila je projekte, lahko bi rekel, razpršenih od Prekmurja, Goričkega, do Kočevja, do Gorenjske in tako naprej, po celi Sloveniji in je dokazala, da so vsi otroci res za njo, za to vlado enakovredni v Sloveniji. Popolnoma vsi bi in si želimo, da imajo enake možnosti za svoj vzgojno-izobraževalni proces. To dokazujemo in to so realne številke, preko katerih ne boste ubežali. Najhuje je, ko poslušam to intelektualno zatohlost, ko primerjate neko delno zasebno šolstvo z nekimi izjavami, etiketami, kot da je to nekaj slabega. Večina mladih beži v tujino potem na zasebne šole, ki predstavljajo neko višjo kakovost. Dejansko dokazano. Spet pika, ne rabimo dalje nadaljevati. Tu ste omenjali spoštovanega akademika, rednega profesorja dr. Toplaka, ki je siva eminenca na tem področju, eden najuspešnejših, tudi dekanov, rektorjev mariborske univerze, človek ki je postavil pomembno institucijo, Alma Mater, človek ki je zaoral ledino na številnih procesih vzgoje in izobraževanje z novimi pristopi in z najboljšimi znanstvenoraziskovalnimi konferencami umetne inteligence v 21. stoletju. To si poglejte, pridite v Maribor in si to poglejte. Potem spoštovanega profesorja dr. Rončeviča ponovno obmetavate s posebnimi etiketami, ponovno gre za izjemnega posameznika z izjemno akademsko kariero. Potem seveda dr. Jambreka kot vedno, profesorja, soavtorja Ustave, enega velikih slovenskih, vrhunskih pravnikov, seveda dolga leta tudi šolan v tujini. Zanimivost je, ko govorite o njegovi univerzi ali pa fakulteti, deset najbolj pomembnih ali pa najbolj prodornih pravnikov, ki so bili ravno v tem tednu izbrani, trije predavatelji, trije profesorji prihajajo ravno med najbolj vplivnimi pravniki in ravno iz Evropske pravne fakultete. Navadno, tudi v času Marije Terezije, ko me je prej kolega Trček izbral, je tudi Marija Terezija po šolski reformi 1774 ugotavljala, da celo katoliško šolstvo takrat nekoliko zaostaja za protestantskim šolstvom, in je pripeljala ves sistem takratne habsburške monarhije, svetovalce, ki so svetovali, kako urediti potem z vsemi učbeniki, navodilom takratnim ravnateljem, torej tudi po tisti šolski reformi izpeljati vse tiste zadeve, o katerih sem večkrat govoril. Spoštovani kolegi, žal se ugotavlja v vaših razpravah ena ozkost, zaprtost neke Slovenije, tipičen monopol, monopol, ki je začel razpadati. Razpadati pa je začel zato, ker mi moramo in ministrica z impresivnim življenjepisom, poglejte si, kje vse je ta oseba bila, jaz do zdaj nisem vedel, jaz sem si prej to pogledal, od Brazilije, Konstance, ne vem Duisburga, Nemčije, predavali ste, doživljali različne trke, duhovne trke, različne pristope v vzgojno-izobraževalnem sistemu, zraven nekateri kolegi, ki so prišli do Gradca ali pa do Trsta, razlagajo, kako bi moral izgledati slovenski šolski sistem. Jaz lahko rečem, da ste ohranili zelo dobre živce danes. Zanimivost je tudi, da bi morali biti prisotni, to pomeni, da bi morali fizično hoditi vsaki šoli in vsakemu ravnatelju dobesedno pokazati, kaj naj dela. Potem se sprašujem, zakaj imamo ravnatelje. Ali ni ravnatelj tisti, ki organizira neke sisteme? Potem vam očitajo, da bi vi morali vnaprej vedeti, kaj bo šla neka epidemija. Tega cel svet ne ve, ne ve noben znanstvenik, vi bi pa morali že dva meseca ali pa mesec dni pred počitnicami vedeti, kaj se bo dogajalo 1. septembra.

precepljenost je v tem trenutku, ravno zdaj mi je brat pisal iz Bostona, 99-odstotna precepljenost, trikrat na teden se študenti testirajo. Veste zakaj držijo timsko? Zato ker dokazujejo, da verjamejo v znanost in obratno. Ker bodo oni znanost. Ker bodo oni znanost. Iz njih ne delajo funkcionalno nepismenih, tega, kar bi vi naredili. To je tipični SD-jev pristop za šolski sistem, ker so vedno njihovi tovariši in tovarišice morali poslušati diktat politike, kaj bodo delali in česa ne bodo delali. In to je tako imenovana stroka. To je ta stroka, stroka, ki potem, ko odidejo iz Slovenije, gredo takoj študirat na privatne univerze v tujino, ker v tej resni konkurenci ne bodo uspeli. In to je problem, spoštovani kolegi. Če

naše osnovne šole v Lenartu v višini milijon 800. Zahvaljujemo se za projekte v Benediktu, Sveti Trojici, Sveti Ani in Svetem Juriju v Slovenskih Goricah v skupni vrednosti 4,5 milijona. Verjemite mi, da imam v svojem mailu, pa mislim, da tudi kolegi, tudi v SMS-ih številne pozdrave slovenskih županov, županj, ki se vam izredno zahvaljujejo za vse projekte, ki ste jih izpeljali, da ste oseba trdnega zaupanja in verjamete tako v slovensko javno šolstvo kot v nek spopad duhov skupaj z zasebnim šolstvom, ki je nujno potrebno za to, da dobimo tudi poklice za 21. stoletje, kot večkrat govorim, da se bomo lahko spopadli v četrti industrijski revoluciji z globalno konkurenco, spoštovani kolegi in kolegice. In to je bistvo vsega tega. In to je bistvo delovanja prof. dr. Simone Kustec Lipicer. Tipične liberalke, ki bo lahko potem, ko bo odšla iz politike, naprej raziskovala in ugotavljala, kaj pomeni slovenska levica, da to nima nobene zveze z nemškimi ali pa avstrijskimi socialdemokrati, da je to neka odtujena politika, ki je daleč stran od socialne demokracije. Bolj socialnodemokratske vlade, kot trenutno vlada v Sloveniji, ki ima posluh za številne ljudi še nisem srečal. In da končam. Kolegica Meira Hot je govorila čustveno. Zdaj bom jaz povedal čustveno. Jaz bi rabil čustva, Meira Hot, kot so tvoji kolegi jemali brezplačne malice otrokom, ko so tvoji kolegi, Meira Hot, jemali brezplačno financiranje drugega ali pa tretjega otroka v vrtcih pod vašimi vladami in ko so tvoji kolegi odvzeli dodatke prav ministrica iz tvoje stranke – slepim in slabovidnim otrokom, kjer so staršem pustili samo en dodatek in so potem ti starši šli v posebne pravne zahteve, izgubili in bili ob kakšno hišo in stanovanje. Tudi to smo reševali in bomo reševali probleme. In covid kriza je naplavila nesposobnost leve politike, naplavila je, da mora biti vsaj deset let v opoziciji, zato da lahko Slovenija naredi resen preboj v evropskem in globalnem prostoru ter postane konkurenčna država, na katero bomo vsi ponosni. Simona Kustec Lipicer, pozitivno ste me presenetili. Še enkrat čestitke! In kot sem danes dejal slovenskim medijem, zame in za večino predstavljate, lahko bi rekel, Marijo Terezijo 21. stoletja, kar se tiče investicij v slovenske šole, v slovenske vrtce, v slovenski šport. Za to se vam osebno, v svojem imenu in tudi v imenu Slovenskih Goric in številnih županov zahvaljujem za vaš prispevek. Pogumna ženska ste vi in pogumno naprej. Najlepša hvala.

je poslušati sklicevanje na stroko takoj po tem, ko 18 mesecev ta politika stroko potiska v kot in jih ne sliši. Ne samo na šolskem področju, ampak na vseh strokovnih področjih, ki bi lahko pomagali pri bolj učinkovitem obvladovanju situacije. In ko govorimo o vseh teh milijonih, veste, šolstva ne naredijo zidovi. Niso samo zidovi tisti, ki sestavljajo šolski sistem. Šolski sistem in šolstvo so več ali manj ljudje, in če ljudje kličejo, apelirajo po bolj natančnih navodilih, pa teh navodil ne dobijo, sledi strah. Danes smo že marsikaj slišali takoj na začetku, že pred nekaj več urami, kako so misli naših kolegov pri trpečih. Take patetike dejansko v tem državnem zboru so postale stalnica, še več pa razne neke nebuloze, ki smo jih že danes slišali pa jih bomo še zagotovo še bolj intenzivno. Današnje stanje je pač posledica zaupanja. In kdo je odgovoren za erozijo tega zaupanja? Ja, ravno aktualna vodeča politika. Odraža se povsod. V vseh sistemih se odraža ta erozija, katastrofalna erozija zaupanja. Ljudje ne verjamejo več, prvič, v politiko, to smo si vsi sami zapravili, v stroko, ki ste jo potisnili na rob, ne verjamejo več eden drugemu. In upam, da se to ne bo zgodilo, da na koncu bodo izgubili ljudje še zaupanje v človečnost. Zakaj pa se je to zgodilo? Saj spremljamo že zadnjih 18 mesecev – zaradi kriminalnih posegov te vlade, recimo v nabavo zaščitne in medicinske opreme. Ne si misliti, da smo to pozabili. To, kar se je zgodilo, je bil dejansko kriminal. Predihovalniki, ki smo jih preplačali in omogočili nekomu, da je bajno zaslužil, so zdaj v skladiščih, ker so neuporabni. Kupili smo za več milijonov evrov zaščitnih mask z gumicami, ki pa jih zdaj z novimi odloki sploh ne smemo več uporabljati, ker niso kirurške maske, ampak cilj opravičuje sredstva. Vse za to, da lahko pravi prijatelji zaslužijo kakšen evro več. Kriminalno se je posegalo v kadre in se še posega, in to vedno bolj kriminalno, ne govorimo samo o Policiji. Spomnimo se spet Darsa, Fursa, Sursa, zdajle energetike. Spomnimo se – saj to je že nekaj kolegov vam povedalo, pa nočete slišati nezakoniti so bili odloki, neustavni so bili odloki in vi še vedno trdite, da je bilo vse v najlepšem redu. In spet cilj opravičuje sredstva, kot da bi res živeli na enem od manj razvitih kontinentov, da ne bom koga užalil. In res je, ja, ta epidemija je razgalila marsikaj, kar je narobe v tej državi, predvsem je pa razgalila kriminalne intence te vladajoče politike, vladajoče klike, ki jo tako neumorno in tako iskreno podpirate. Slišali smo, da ni mask za otroke. In ko to vprašamo predsednika Vlade, kaj reče? Na trgu jih je dovolj, mi pa jih iz naših skladišč ne bomo dali. In potem vi res skrbite za ljudi?! A kdo pomisli, da te maske, ki jih mora nekdo kupiti, za otroke, so zastonj? Niso zastonj. In so v skladiščih zaradi tega – pazite –, ker pač ni razglašena epidemija. Zato lahko zelo suvereno in eksplicitno zatrdim, da vam res ni jasno, zakaj je prišlo do vsega tega, zakaj se najmanj dvakrat na teden pred parlamentom zbirajo ljudje, zakaj se zbirajo ljudje pred šolami, zakaj je nekaterim počil film pa z motorkami hodijo okrog. Ker ste zapravili

opozicija, mediji, protestniki, kolesarji, zdaj so tudi ravnatelji, šolniki, starši. Vsi so krivi, samo vi ne, še najmanj je pa ministrica kriva. Ker če bi danes prišla in rekla – Ja, mi smo imeli res lansko šolsko leto šole zaprte predolgo zaradi tega, ker nismo imeli vseh podatkov in vseh znanj, kot jih imamo zdaj, in zdaj bo pač drugače; bi rekli – okej. Ampak ne,

Vam pa sploh ni pomembno, ali gre za razliko dveh, treh tednov; pomembno je to, da so bile šole zaprte skoraj eno leto.

saj vaše provizije so pa malo večje od 20 %. Pa ne, da nismo predlagali v opoziciji alternativnih rešitev. Smo predlagali, dajmo vsaj kombinirani šolski sistem, naj bodo eni otroci doma, drugi v šoli pa se menjavajo. Ne.

Predlagali smo, da dajte bolj natančna navodila uporabnikom, ravnateljem, saj so jih oni želeli, apelirali so na to. Ne, bomo mi že naredili po svoje. In potem sledi druga interpelacija. zdaj pa je treba odgovarjati na vprašanja, pa jih ni – odgovorov namreč. Vprašanja so, vprašanj je vedno več, kot je odgovorov, ne glede na to, kaj trdijo tisti, ki se posedejo po vladnih stolih. Imamo pa zelo veliko odvetnikov teh, ki sedijo na vladnih stolih. Odvetnikov, ki na plano prikličejo tudi zgodovinske osebe, Marijo Terezijo – smo danes slišali. Saj bi bilo smešno, če ne bi bilo hkrati to tako zelo žalostno. Če pa se želite malce nasmejati, pa smo na Facebooku tudi že videli, kaj ljudje mislijo o takšnih izjavah: »Marija Terezija je v Slovenijo vpeljala obvezno šolstvo in krompir. In krompir se je odlično prijel.« To bi bilo smešno, če ne bi bilo hkrati zelo žalostno. In po vaše se da vse kupiti z denarjem. In potem pride gospa ministrica, ki hkrati predava tudi na FDV, baje novinarstvo, ne vem, tako sem danes slišal v razpravah, in v enem izmed grafov pokaže dve številki. Leta 2019 se je za ohranjanje duševnega zdravja otrok namenilo 274 milijonov, leta 2021 pa 300 in nekaj milijonov. Torej razlika v tem je v nekaj deset milijonih, je več denarja, graf je pa prikazan tako zelo manipulativno, da bi se ga sramoval vsak novinar. Prva številka je pokazala tolikšen delež, druga pa tako, kot da je bilo več kot 100 % denarja kot prej v to vloženega. No, to je zelo manipulativen graf. Upam, da kamerman pokaže. Poglejte. Pa poglejte številke – nominalne.

Pa ne samo denarnega, tega se bo nekoč dalo poplačati, čeprav smo leta 2019, verjeli ali ne, plačali eno posojilo, ki ga je res imela še Marija Terezija. Leta 2019 smo plačali kredit, ki ga je najela Avstro-Ogrska in smo ga mi podedovali. Kdaj bomo te finančne kredite odplačevali?! Jih ne bomo mi, jih bo nekdo drug. Kdo bo pa plačal ceno popolne nesposobnosti, manipulativnosti? Tega pa ne ve nihče. Lahko bi jo danes na koncu s pritiskom na gumb »plus«, ampak vemo, da ne bo šlo tako zlahka. Se bomo do konca upirali, ker lepilo na teh sedežih je zelo močno.

lagal, zavajal slovensko javnost. Govori o kriminalni združbi, kaže na mojo kolegico, da jemljejo provizije več kot 20 % in tako dalje. To je nesprejemljivo za poslanca, da na tak način poskuša manipulirati z javnostjo.

na takšen pavšalen način. To je neodgovorno in nedopustno. Prosim, izrecite mu opomin. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. Naj vas pohvalim, da ste v resnici podali postopkovni predlog, eden izmed redkih, ker ste predlagali, naj izrečem opomin. Naj vas pa razočaram, opomina ne bom izrekla, ker se ne bom vsebinsko vtikala v posamezne razprave, niti nisem razumela razprave kolega Pavšiča na način kot vi, je pa pač vaša legitimna pravica, da imate tako mnenje o njegovi razpravi.

Jaz moram povedati za sebe, da sem res v tem državnem zboru drugi mandat, da sem, mislim, dobila toliko glasov kot okoli tri vaše vrste skupaj, ampak nisem prilepljena na ta stol. To zaupanje so mi namenili volivke in volivci, če mi ga bodo še v prihodnje, bom vesela, če ne, me na tem stolu ne bo.

V bistvu imam dva postopkovna predloga. Prvič je, da, prosim, pozovete kolegico Bah Žibert, da mi pove, kje sem jo narobe razumel v njeni razpravi, ker se nisem niti dotaknil njenega razpravljanja niti ga nisem omenil.

razumela, da v svoji razpravi ni bila razumljena. In glede na to, da se že cel dan trudimo razlagati, kaj je replika in kaj ne, ne bom še enkrat ponavljala. Glede vašega drugega postopkovnega predloga pa vam dovolim repliko na repliko. Izvolite. Hvala. Tukaj bom pa jaz dejansko sedaj poslovniško izkoristil repliko na repliko, ker me pa kolegica zagotovo ni razumela, ko sem govoril o izgubi zaupanja. Govoril sem o izgubi zaupanja te politike, kolektivno, seveda na koalicijski strani, ko v 18 mesecih stroko nenehno potiska na stran. Ne gre tukaj za zaupanje volivcev, čeprav tako slabšalno govorite o naših volivcih. Verjetno so vaši boljši. In so enakovredni, vam povem. Vsi volivci so enakovredni – ali so volili za vas, za mene ali pa za kogarkoli drugega. Za mene so enakovredni in jaz za vse enako delam. Zaupanje ste pa zafrčkali sami s tem, ko ste stroko potiskali v kot in jih niste želeli namenoma poslušati samo zato, da bi lahko udejanjili svojo agendo. Hvala, predsednica, za to možnost.

dovoljenja relike na repliko. Res obstaja ta možnost v 70. členu, pa vendar ni namenjena običajnemu repliciranju, temveč samo v primeru, ko tisti, ki se je čutil nagovorjenega, želi pojasniti zadeve, ne ker ni bil pravilno razumljen, pač pa ker so bile v izvajanju predhodnika navedene nepravilnosti, netočnosti; zgolj za razjasnitev zadev in pojasnitev resnice. Prosim vas za dosledno uporabo poslovniških določb. Ja, kolegica Monika Gregorčič, naj vas popravim. Popolnoma napačno ste interpretirali določbo, ki govori o možnosti replike na repliko, pa vam bom kar prebrala člen, da boste razumeli v prihodnje. Takole pravi: »Replika na repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki netočne.« In jaz sem to oceno napravila, ocenila sem, da v repliki navedbe niso bile točne, in sem dala možnost replike na repliko. Popolnoma legitimno, tako kot se je nekaj ur nazaj odločil kolega Tanko, ko je vodil in dovolil repliko na repliko, ker je pač tako ocenil. Bodimo korektni pa natančno preberimo poslovniška določila, da ne bo prihajalo do takih nesoglasij oziroma nesporazumov,

moje kolegice gospe Anje Bah Žibert ni bilo točno? Kajti navezovala se je in povedala obče znane in jasne stvari glede izvoljivosti. Poglejte, kolegica Gregorčič, jaz sem naredila oceno, da pač njene trditve v povezavi z razpravo kolega Pavšiča niso bile točne, zato sem mu dovolila repliko. Ne gre za vsebinsko presojo, menda se v tem strinjava, ampak gre za presojo postopkovne narave, ker postopkovni predlog je vendarle postopkovne narave. Replika na repliko je dovoljena takrat, ko jaz ocenim postopkovno, da je bila replika zlorabljena

hvala lepa. Saj sedaj ne vem, pač moram dati postopkovni predlog in ga bom dala. Jaz mislim, da si res gospod Pavšič zasluži opomin. Zakaj? Najprej se je ugotavljalo, da nisem govorila o repliki oziroma da je moja replika bila neupravičena. Ampak očitno je bila replika, kajti dovoljena mu je bila replika na repliko. Torej je bila moja replika upravičena. In kot drugo, predsedujoča, je to tako zelo zlorabil, da se je še zlagal glede moje izjave.

ko nekdo v repliki replicira pa pač pove svoje stališče in pojasnjuje, se vsebinsko vtikali v to, bi verjetno vsi v tej dvorani dobivali opomine, enkrat iz koalicijske strani, enkrat iz opozicijske. Vaš Vaš postopkovni predlog po mojem mnenju ni na mestu in je popolnoma brez zveze, če se lahko tako izrazim. Pač vaša replika ni bila čisto po črki

opomnite gospo kolegico Bah Žibert, da danes tukaj razpravljamo že cel dan od 10. ure o zelo resnih zadevah in da naj neha guncati afne ali afnati gunce, saj je vseeno, koga; ker to, kar ona počne zadnje čase tukaj, spominja na kakšno drugačno ustanovo, ne pa na Državni zbor. Jaz bi ji v tem proceduralnem

Žal moram ugotoviti, da tudi vaš postopkovni predlog ni bil v zvezi z rabo poslovnika in ste v bistvu zlorabili postopkovni predlog, zato sem vas tudi ustavila v svojem izvajanju. Predlagam, ni več prav veliko časa za razpravo, da prenehamo s takim početjem in razpravo čim prej oziroma v korektnem duhu zaključimo. Zato dajem besedo naprej mag. Dejanu Židanu. Za njim se pripravi gospa Karmen Kozmus Ferjan. Izvolite, gospod Židan. Hvala, gospa podpredsednica. Poslanke in poslanci! Jaz pa obljubim, da govora ne bom začel – imam postopkovni predlog; da to razpravo tukaj malo razbremenim. Mene je samo strah, da prileti kdaj – seveda ne z naše strani – kakšen postopkovni predlog, da na tej strani več nimamo pravice govoriti. To je šala. Ne rabite mi na to replicirati. Poglejte, 80 % Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov, pa mislim, da verjetno že več kot večina, vsaj upam, tega državnega zbora samo še odšteva dneve. Danes je številka 155, jutri bo 154. Lepota teh številk je, da se bodo hitreje zavrtele, kakor na desni strani mislijo. Res, zelo hitro se bo zgodilo, da bomo ugotovili, da smo januarja, in še preden se bomo trikrat obrnili okoli svoje osi, bomo ugotovili, da je marec in čas, da se ta parlament razpusti. To bo nekaj zelo lepega za državo Slovenijo, to bo nekaj zelo koristnega za državo Slovenijo. A je ministrica, o kateri se danes pogovarjamo, najbolj škodljiva v tej vladi? Seveda ni. To, kar se danes njej očita, je nedelo. Če bi vsi v tej vladi bili tako nedelavni, bi Slovenija bila v dosti boljši kondiciji, kot je trenutno. to verjetno vsi vemo. Ker vsake naslednje poteze se bojimo, pri vsaki naslednji potezi pač vidimo, koliko pravilnih ukrepov bomo morali narediti, da bomo napake popravili. Torej ministrica zato, ker je v resnici ne opazimo, bolj opazimo bivšega državnega sekretarja, ki ga je tako pogumno pustila na cedilu, ni ga branila. To je danes moj kolega Franjo dobro povedal. Bolj opazimo državnega sekretarja iz Prekmurja, ki se vsaj za prekmursko akademijo znanosti in umetnosti bori kot vsi pomurski poslanci. Pa še koga bolj opazimo kot trenutno ministrico. In seveda vse navedbe, ki so podpisane s strani nas, opozicijskih poslank in poslancev, v interpelaciji držijo. Bi vas pa rad danes, vsaj tiste …, verjetno nekateri se spominjate, marsikdo od vas na desni strani mi je tudi povedal – Dejan, kaj pa ti je včeraj bilo, da si pri temi aerosoli tako žalostno in po drugi strani nestrpno odreagiral, ko smo se ti smejali. Pa vam dosti enostavno povem, zato ker isto ste se mi smejali pred enim letom, ko sem govoril o cepljenju. Prav isti ljudje so se mi smejali. Zato bom danes, ker imam to možnost, ker je tudi ministrica govorila bolj kot ministrica za zdravje, ne ministrica za šolstvo, bom pa tudi jaz to izkoristil in bom nekaj stvari povedal. Sem pa vesel, ker je danes vlada, tako je vsaj povedal pristojni minister, ugotovila, da moramo v Sloveniji nujno vzpostaviti, da povečamo zaupanje v cepljenje, shemo za plačila za hujše stranske pojave pri cepljenju, ki jih nosi država. To sem vsaj dvakrat že predlagal, pa okej, pač z zamudo, ampak to je koristen ukrep. Vesel sem tudi, da je končno ta ta neobičajna desna politika spoznala, da siljenje ljudi – nujno izkoristite bone do konca tega leta – izjemno pospešuje širjenje virusa SARS-CoV-2 v Sloveniji. Bistveno boljše bi sicer bilo, če bi to spoznala pred tremi, štirimi meseci, jaz vam povem, da bi bilo bistveno boljše stanje v Sloveniji. Ampak sedaj je spoznala. Danes, ko smo se pogovarjali v poslanski skupini, sem izrazil svojemu šefu Matjažu Hanu, ki ga izjemno cenim, upanje, da boste na vladi pa na desni strani vsaj še enkrat pogledali vsaj teh 34 ukrepov, ki sem jih vam izbirnik naredil, čeprav jih je bilo bistveno več. Teh 34 predlogov, da boste še kakšnega povzeli, ker bo potem stanje v resnici boljše. To si res želim in zato bom začel prebirati neke stvari, pred tem bi pa rad povedal, tisti, ki ste danes govorili, da so otroci največje žrtve napak vlade pri covid krizi, v resnici nimate prav. Nimate prav. Največje žrtve napak vlade v covid krizi so bili starostniki, ki ste jih zaprli v domove za starejše občane. O tem je profesor, še ena oseba, kateri se na desni strani smejite, prof. dr. Dušan Keber napisal 30. oktobra leta 2021 članek Da ne pozabimo tistih, ki smo jih pozabili. Strokovno, analitično, kakor ugledni profesorji znajo, je napisal, kako velika napaka je bila, da ste starostnike zaprli, ampak za to ni bila pristojna ministrica; to je bil bivši minister za zdravje iz Desusa, ki tej odgovornosti nikoli ne bo mogel ubežati. Nismo bili edina država, ki je to naredila, bili pa smo najslabši med najslabšimi. Profesor ocenjuje, da je tu bilo vprašanje vsaj tisoč človeških življenj. Jaz vam povem, ne samo pred zgodovino, tudi kako drugače bo tu moral nekdo še odgovarjati. Torej niso bili otroci največje žrtve. Starostniki, zaprti v domovih za ostarele občane, ki so tam obtičali, so bili ljudje, ki so bili puščeni najbolj na cedilu.

Segam samo v šesti mesec lanskega leta. Poslanska pobuda, želim vam jo prebrati in prosim, da mi prisluhnete. Dajem poslansko pobudo, socialni demokrat, Poslanska skupina Socialnih demokratov, ko ste se na desni strani temu smejali, poslušajte, prosim lepo, preden boste govorili o cepljenju, »dajem pobudo, da Ministrstvo za zdravje ter organi v njegovi sestavi na svojih javno dostopnih mestih ažurirano in sistematično objavljajo relevantne strokovne raziskave in ugotovitve na področju cepljenj, z namenom večje informiranosti javnosti o varnosti in učinkovitosti cepljenja. Nadalje predlagam,« socialni demokrat, Poslanska skupina Socialnih demokratov, »da se aktivno pristopi k izboljšanju dialoga med civilno družbo, strokovnimi institucijami in njenimi predstavniki, z namenom dviga zaupanja in tudi pozitivnega odnosa do cepljenja, kar bi lahko prispevalo k zviševanju deleža cepljenih oseb v Sloveniji.« Šesti mesec lani. Zakaj sem to naredil? Ker sem v roke dobil podatke, kako šibko zaupanje v Sloveniji v cepljenje je. Takrat, spoštovane in spoštovani, je bil pravi čas. Ampak kaj sem doživel? Posmeh, kakor včeraj, ko sem govoril o aerosolih v zaprtih prostorih. Posmeh je bil odgovor. Pa je bil še čas. Ampak to ni bila edina pobuda v tej smeri. Ministrica je govorila o zdravju, verjetno lahko jaz tudi o tem govorim, ali pa ne smem, gospa poslanka, sem opozicijski, saj čakam, da mi prepoveste vsak čas. Hočem povedati, da smo vprašanje, kako pomembno je cepljenje, ker vsi, ki se vsaj malo spoznamo na medicino in naravoslovje, smo vedeli, da vakcina bo kmalu; in smo dovolj demokrati, da verjamemo, da nikoli ne bo obveznega cepljenja, da pa moramo voditi dialog z ljudmi. Šestega meseca lansko leto smo mi kot opozicija o tem govorili. Kolegice in kolegi, ali se spomnite razprav na odborih, ki smo jih imeli? In kaj smo doživeli? Opozicija, mi smo to temo odprli, ker smo se zavedali, kaj se bo zgodilo. Pa mi ni dalo miru in sem takoj postavil še pisno poslansko vprašanje: Kaj boste storili, tudi 18. 6., da bo informiranost javnosti o varnosti in učinkovitosti cepljenja večja ter da bodo študije o varnosti cepiv dostopne? Zakaj? Zato, ker je eden pomembnih argumentov antivakserjev – skrivate študije. Pa v resnici je pravni red tako narejen. In sem dal pobudo, naj se študije objavijo, da se jasno vidi – je tveganje, tisto, kar pa prinese cepivo, je mnogo mnogo večje. In s skrivanjem podatkov se nikamor ne pride. Ampak ni mi dalo miru, ker sem dobival negativne odgovore, da sem potem ponovno postavil poslansko pobudo ministru. 27. 10., če si delate mogoče zapiske. Zato je pa to gradivo tudi v Udisu Državnega zbora, mimogrede. Naredil sem povzetek, ker se kar naprej očita – nič niste predlagali. In samo najbolj nujne ukrepe, jih je 34 v tem povzetku napisanih, da boste razumeli – ja, opozicija, Socialni demokrati, res smo želeli, da se ukrepa pravilno. 27. 10., poslanska pobuda: »Zato vam, gospod minister, dajem poslansko pobudo, da ambiciozno prenovite in posodobite načrt ukrepov in aktivnosti za povečanje deleža cepljenih v državi.« Oktobra lani, noben od vas še o tem ni govoril, ker sem kot naravoslovec vedel, ker smo kot opozicija vedeli, kako pomembno je cepljenje. Malo kasneje sem dal pobudo, kako se naj poveča laboratorijska diagnostika, zopet negativni odgovor. Potem pa že tudi lani, poslušajte naslednje: Dajem vam poslansko pobudo za preoblikovanje svetovalne skupine. Vanjo povabite najbolj znane in priznane slovenske epidemiologe in jim dajte pristojnost in vlogo, kakršno v času epidemije morajo imeti. Lani, silne mesece nazaj.

brez jasno predstavljenih epidemioloških razlogov in tudi učinkov posameznih ukrepov? Kako boste zagotovili, da bodo tisti predstavniki oblasti, ki predlagajo ali sprejemajo določene ukrepe oziroma omejitve, s svojim ravnanjem resnično vzgled?« Zakaj je to pomembno, spoštovani poslanke in poslanci? Najbolj pomembni kot zgled so tisti, ki sprejemajo ukrepe. Ne vi ne mi, mi v parlamentu ukrepov ne sprejemamo, vsaj večinoma ne; operativna oblast, to je vlada, sprejema ukrepe. Res je bil poziv iz srca. Vlada, bodite pozitivni vzgled. Kaj se je dogajalo, pa tako sami veste. In potem sem spraševal o testih, ki ne ustrezajo, pa vlada tega ni hotela spraševati. In potem, zanimivo, dobil sem en zanimiv odgovor. Mogoče vas bo celo zanimalo. Hočem to povedati ministrici, ki je ni, zato vsem ostalim. Vlada mi je odgovorila na neobičajen način – Če pa že veste, kaj je treba narediti, pa predlagajte konkretna imena. ali so mislili, da se bom ustrašil ali kaj. Pa sem priložnost izkoristil in sem Vladi 4. februarja podal poslansko pobudo, ker je Vlada tako želela. Poglejte, kaj mi je potem kasneje odgovorila. Dajem vam poslansko pobudo, da v svojo skupino povabite še nadaljnje strokovnjake: prim. dr. Alenko Kraigher. Spodaj sem tudi napisal, da nobenega od teh nisem vprašal, če ga lahko omenim, tako da upam, da mi ni noben od teh ljudi tudi kasneje zameril. Ponovno izredno prof. dr. Majo Sočan, prof. dr. Ivana Eržena pa recimo dr. Tjašo Žohar Čretnik in tako naprej. Imena, ki so mednarodno poznana, imajo ugled, imajo pa eno napako imajo hrbtenico in ne travno bilko v ozadju, ne upognejo se, ko veter iz politične dvorane zapiha. In ker so tako sestavljeni, so bili odrinjeni. Hkrati pa sem napisal svoj predlog, kako naj izgleda učinkovita svetovalna skupina: V svetovalni skupini morajo epidemiologi predstavljati večino članov, vključeni pa so še strokovnjaki s področja mikrobiologije, infektologije, pediatrije, družinske medicine in področja duševnega zdravja. Prenovljena svetovalna skupina mora oceniti učinkovitost dosedanjih ukrepov. In potem podčrtal, okrepil s pisavo: Mnenja ter predlogi svetovalne skupine morajo biti ves čas dostopni javnosti. Vlada seveda tega ni želela, zato sem jo ponovno vprašal preko poslanskega vprašanja: Zakaj novo posvetovalno skupino ne vodi strokovnjak s področja epidemiologije? Zakaj epidemiologi v novi posvetovalni skupini nimajo večine? 2. marec letošnjega leta.

o tem soodločala, poslansko vprašanje, 15. marca, bi želel, da ste pozorni na datum: Kakšni so po vam dostopnih informacijah dosedanji podatki o stranskih in neželenih učinkih posameznih cepiv, ki se uporabljajo v Sloveniji proti covidu-19? Kakšni so vaši argumenti – sedaj poslušajte –, da Slovenija ni sledila državam EU – Nemčija, Danska in marsikatera druga –, v katerih so vlade ali pristojni ministri cepljenje s cepivom AstraZeneca začasno zaustavili? Ali veste, kaj je pa slovenska vlada naredila? V resnih državah ob resnih opozorilih so zaščitili mlade, zlasti pa mlade ženske. Ampak kaj je pa slovenska vlada naredila? Mlade maturantke je usmerila v vektorsko cepivo AstraZeneca, ob tem ko se je že mesec dni vedelo in so bila jasna opozorila. To pa ministrici zamerim. Ni bilo slišati pristojnega ministrstva – bomo varovali ljudi, za katere smo odgovorni. In zato sem 21. aprila vprašal Vlado, kako je potekalo sprejemanje takšnega sklepa o cepljenju maturantov? Kdo je odločal, da gre za AstraZeneco? Kako to, ko pa ste videli, da v nekaterih državah, katerim težko odrekamo strokovnost – Nemčija, Francija, Danska –, zaradi previdnostnega načela ne dovolijo cepljenja mlajše populacije, zlasti pa ne žensk. Ampak zanimivo – v Sloveniji slovenska vlada maturantke in maturante usmerja v AstraZeneco, svoje diplomate pa v Pfizerja. Zakaj že, kdo je to povedal, kje je tu stroka?

Od junija lanskega leta. Zakaj je bil november lanskega leta tako zelo pomemben? Takrat je nemško strokovno združenje, ki je evropsko, tudi naša članica iz Instituta Jožef Stefan je notri, dalo opozorilo: Motite se, najbolj nevarni so aerosoli v zaprtih prostorih. Po nam dosegljivih podatkih na 7 tisoč okužb jih je večina notranjih, samo ena zunanjih. So hitro prilagajali k temu ukrepe. V Sloveniji smo takrat sklicali Odbor za zdravstvo, opozicija. Doživeli smo smeh, doživeli smo očitke, da se želi investirati, in nobeden razen enega simboličnega sklepa ni bil sprejet. Kaj pa smo predlagali? Akcijski plan za preventivne ukrepe da dajte, prosim, v svetovalno skupino inženirja, ki razume gibanje zraka, posodobite standarde prezračevanja javnih stanovanjskih zgradb in seveda šolskih, aktivirajte pristojne službe, da preverijo šole. Vse naredite, da jih zaščitite. Govorili smo o maskah 2 na tem odboru v tem prostoru. Vse ste glasovali proti. Vlada je tam sedela. Ne, ne bomo, ne bomo; ampak v tem času lahko kažete tako in tako. Metali ste bilijone stran, 10 milijonov za otroke pa niste mogli nameniti. Zakaj to počnem? Ker mi poslanka koalicije tako kaže. Ne vem, če je to okej, ampak tako dela. Če bi en odstotek denarja, ki ste ga namenili za krivične korona dodatke javnih uslužbencev, namenili za prvi ukrep, ki so ga takrat že izvajali v Avstriji, Nemčiji, Ameriki, Angliji, Kanadi in tako naprej, 1 % denarja, ki ste ga namenili za krivične covid dodatke, bi takrat bili otroci 4-krat bolj varni. Vsi so vedeli v Evropi, ki to počnejo, da je to začasni ukrep, ker boljši na hitro ni mogoč, ampak so počeli. Vi pa nič. En odstotek denarja za covid dodatke. Zakaj vam to govorim čustveno? Zato, ker obvladovanje epidemije temelji na več temeljih. Sam sem zagovornik cepljenja, vedno to govorim. Strokovni argumenti, o tem govorim. In dokazljivo, Poslanska skupina Socialni demokrati, opozicija že od šestega meseca lanskega leta, ko to še ni bilo splošno znano, vas prosimo, skoraj na kolenih, okrepite verodostojno komunikacijo o pomembnosti cepljenja. Vi pa potisnete naprej obramboslovca Kacina, povsem neverodostojnega. Potem pa se čudite, da ljudje bežijo od cepljenja. Poglejte, koga so dali za komunikacijo v Avstriji, Nemčiji, na Portugalskem, v Španiji. Cepljenje, ukrepi za obvladovanje zaprtih prostorov, nula. Ukrepi, ki smo jih dali za testiranje, nula. Ko smo prosili – dajte bone raztegniti, da v času, ko prihaja epidemija, se ne bodo ljudje stiskali v prenatrpanih hotelih, nula. Zakaj govorim to čustveno? Zato, ker je ministrica največ o tem govorila, ko je govorila o interpelaciji. Zaključil bom pa takole, lahko pa še govorim, o tem znam govoriti ure in ure, če hočete, samo nimam dovolj časa, 11 minut je samo še na razpolago. A veste, kje je problem? Vsak se je boril očitno za svoje. En minister se je boril, da si je kupoval igračke, topove, rakete, z nekimi stroji se je kazal, okoli letal in avione kupoval, pa mu je bilo odobreno. Drugi je imel neke druge igračke, pa mu je bilo odobreno. Ta ministrica, ki bi rekla, borila se bom za otroke, nje pa nikjer ni bilo. In že to je razlog, da danes vsi stisnemo simbolno, ker v resnici vlada tako in tako odhaja. Teh nekaj dni, kar bodo volitve, bo hitro tukaj, ampak da simbolno povemo, da bolj kot orožje in da nikoli ne bomo pristali na doktrino – ja, ja, epidemijo smo zavozili, ja, ja, imamo mrtve, imamo pa gospodarsko rast. Poslušajte se, kako grozno je, ko to govorite. Hvala.

čustvena. Med poslušanjem teh razprav sem prišla do sklepa, da je ministrica kriva. Kriva je neverjetnega uspeha na spomladanskem roku mature, 97-odstotna uspešnost, od tega je bilo kar 15 dijakov z najvišjim številom točk – 34, pri enem drugem ministru dve leti prej je bilo le 8 dijakov s 34 točkami. Ministrica je kriva, da je pouk potekal nemoteno. Resda prilagojeno, vendar še vedno nemoteno. Prav tako je ministrica kriva, da ji je mar. Mar ji je za otroke, za starše in tudi za zaposlene. Ko sem jaz hodila v šolo, žal, takrat je bil skorajda, lahko tako rečem, večni minister, nisem imela občutka, da mu je bilo mar. Simoni Kustec je mar. Njen največji greh pa je, da je poskrbela za 118 milijonov investicij. Skoraj 10 let se ni vlagalo v vrtce in šole, potem pa pride dr. Simona Kustec in v višini 118 milijonov evrov zagotovi investicije po celotni državi. Gospa ministrica, še več takšnih ministrov. Srečno! Hvala.

Če ste vsi pozorno poslušali odgovor, tisti začetni odgovor ministrice na interpelacijo, je človek takoj opazil, da ministrica v bistvu ne razume, da je ministrica, v bistvu ne razume svoje funkcije, in dejansko vse stvari, ki jih govori oziroma o katerih tudi razpravlja, razpravlja na osebni ravni in ne na ministrski ravni, to, kar je njeno delo, kar je njena služba, kar je njena funkcija. In tu imamo že prvi problem oziroma, bom rekel, kar eno veliko diskrepanco. Se pravi, ministrica žal, sploh v teh časih, ne razume bistva vsebine in dela, ki bi ga morala opravljati. Zadeva je sledeča. Ne vem, koliko poznate tudi te zgodbe, ki so se dogajale na ministrstvu. Gospa si je takrat, ko je začela svojo funkcijo ministrice za izobraževanje, pripeljala človeka v svoj kabinet, strokovnjaka, ki se spozna na stvari, ki mu je zaupala; ampak samo do takrat, ko je gospod predsednik Vlade ugotovil, da se mu upira. gospa ministrica je takrat brez pomisleka žrtvovala tega strokovnjaka samo zato, da je ugodila predsedniku Vlade in da je dejansko lahko ostala na svojem ministrskem položaju. In že v tem primeru človek lahko ugotovi, da oseba dejansko ni pripravljena zaščititi svojih strokovnjakov in tudi ni pripravljena zaščititi svoje stroke. In ko govorimo o žrtvah in tudi prej, ko je gospod poslanec Židan govoril, ja, dejansko sta 2 skupini, ki sta v resnici res največji žrtvi te covid krize, in to so starostniki otroci oziroma dijaki, študentje, osnovnošolci in tako naprej. In tudi prej, ko je odgovarjala na svojo interpelacijo, dejansko je vseskozi govorila o sebi. Dejansko ni govorila o problemih oziroma o vprašanjih, ki smo ji jih postavili oziroma tudi zahtevali od nje odgovore, ampak je konstantno govorila o sebi. Nikoli ni omenila recimo, da bi rekla direktno, da so bili tudi otroci oziroma dijaki, študentje eni izmed največjih žrtev v tej covid krizi. In kar je problematično naprej,

»Zavračam vse očitke interpelacije tudi na podlagi dejstva, da kritike mojega dela leve opozicije slonijo na mehanizmih, kako utišati žensko in je ne jemati resno in jo poniževati z žaljivkami.« In takoj na to, ko je gospa to izrekla, bom spet prebral citat ene izmed uporabnic Twitterja, ki je zapisala sledeče: »Ženska na položaju, ki se dela, da je žrtev samo zato, ker je ženska, zelo ne okej, za vse tiste, ki v resnici so žrtve.« To je izjavila gospa na Twitterju. In ko gospa govori o tem, da jo želi leva opozicija utišati, naj pač razčistimo neke določene stvari. Tisti, ki jo je želel utišati in jo je tudi utišal, je bil predsednik Vlade gospod Janez Janša. To je dejstvo. On je tudi prepovedal te javne nastope oziroma preko Ukoma, preko gospoda Urbanije, nekaj časa v resnici nismo vedeli, ali sploh še imamo ministrico za izobraževanje. In tisti pozivi, kje ministrica je, kje se skriva in te zgodbe, so bili dejansko zelo zastrašujoči, to, kar bi morala ministrica početi in udejanjati, je v osnovi, v prvi vrsti dialog med njo in med šoloobveznimi otroki, med dijaki, med študenti. V tej osnovi bi morala ona pokazati svoj del oziroma tudi pokončnost, funkcijo, da zaščiti njih, ker ona je tista, ki bi morala zaščititi njih; in jih žal ni. Se spomnite te zgodbe v Mariboru s to iniciativo, ki je želela samo eno zadevo – nazaj v šolo po znanje. In dejansko je takrat ministrica zelo, žal, arogantno odvrnila,

Če ministrica, ki je odgovorna za sektor izobraževanja, šolstva, ni pripravljena zaščititi tistih, za katere odgovarja, potem bi morala odstopiti, ker je to tudi njena dolžnost, da odgovarja in tudi zaščiti te dijake, študente in tudi zaposlene. Potem druga zgodba,

tako pač je. In tisti, ki imamo informacije z ministrstev, sem se zdaj samo blago izrazil, kaj v bistvu on je. In dejansko on v resnici odloča čisto o vseh zadevah, ki potekajo na vseh ministrstvih, sploh pa na ministrstvu za šolstvo. In še enkrat povedano, ljudje, ki so bili zaposleni na ministrstvu, v Kabinetu ministrice, niso bili deležni zaščite, niso bili deležni, da bi jih zaščitila tudi kot strokovnjake, in jih je dejansko žrtvovala za to, da je ugodila enemu in edinemu, ki jo ima v resnici za žrtev, in to je predsednik Vlade. Žal očitno tega gospa Kustec ali spet noče razumeti ali pa razume in se je dejansko s tem sprijaznila, ali pa samo zaradi funkcije vztraja v vlogi žrtve naprej.

žal še enkrat ponavljam, prave žrtve v tem primeru so otroci, so mladostniki.

nedopustno. Imeli smo čas, bile so možnosti, kolikor vem, imamo tudi dobre strokovnjake, vsaj imeli smo jih, strokovnjake na ministrstvih, ampak se bojim, če bo predsednik Vlade še naprej ta oseba, ki je, ne samo da bomo ostali brez strokovnjakov, v resnici smo že tako skoraj ostali brez države. Vsi tisti, sploh pa tudi gospa ministrica se mora zavedati, da je ona ena izmed glavnih, tistih, ki mu omogoča, ja, v bistvu ja, v bistvu ona žrtvuje stroko in dejansko otroke, mladostnike za to, da je gospod predsednik Vlade srečen, po domače povedano, ker pač vse mora biti po njegovo. In še enkrat povedano, ona je na ministrstvu kot ministrica zadolžena za to, da omogoči otrokom, mladostnikom, šoloobveznim, da pridejo do znanja, da so zavarovani, da tudi poskrbi, da dobijo vse možnosti dostopa do različnih znanj. In dejansko kolikor razumem, v resnici bo počasi treba tako, da se bo moral vsak izmed otrok in staršev boriti za to, da bo lahko svojega otroka

Dejstvo je, da gospo ministrico Simono Kustec držijo lobiji, ki si želijo privatizirati slovensko šolstvo na oblasti oziroma na poziciji, ker kdor se še do sedaj ni naučil zgodbe, da pri predsedniku Vlade, ki ga imamo, on odloča, kdo bo odletel kot minister in kdo bo ostal. In povedal bom zgodbo, ki je mogoče ne veste. Dejansko ima gospod predsednik Vlade resno težavo z ženskami.

tudi sem vam prej prebral ta tvit, ki je zelo poveden in tudi zelo izpoveden, česa si gospa ministrica ne bi smela dovoliti oziroma si ne sme dovoliti. Ker jaz osebno si želim v slovenskem prostoru ne samo več žensk v politiki, ampak na vseh odgovornih položajih v državi, pa naj bo to v gospodarstvu, javni upravi, kjerkoli. Jaz osebno bom zmeraj to zastopal in tudi sem velik zagovornik tega, da Slovenija enostavno potrebuje več žensk na vodilnih položajih v vseh sferah države. je dejstvo. In potem take stvari, ne morem poslušat tega, kar je prej gospa ministrica govorila. Še enkrat povedano, seveda bom podprl interpelacijo gospe ministrice, ker sem že tudi lansko leto na eni izmed sej septembra tudi sam Hvala lepa.